ove godine konačni prijedlog Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Uvodno obrazloženje da je prvo čitanje Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za razvoj i obnovu i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. **Janjić, Želimir (HSLS)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uređuje sljedeća pitanja. Agencija za obrazovanje odraslih i Agencija za strukovno obrazovanje objedinjuju se u novu Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, te naravno prestaju postojati kao samostalne pravne osobe. Nova agencija preuzima sve poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze i radnike navedenih agencija. Uređuje se status, djelatnost, i osnove ustroja nove agencije koja će obavljati djelatnosti postojećih agencija s naglaskom na obrazovanje odraslih, odnosno cijeloživotno učenje. Razlozi osnivanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih su sljedeći, potrebno je usuglasiti djelatnosti postojećih agencija koje su po značenju vrlo bliske, potrebno je postići veću racionalizaciju poslovanja i uštede sredstava poslovanja i uspostaviti jedinstven sustav kvalitete obrazovanja u sustavu stjecanja strukovnih kompetencija. Sredstva koja su potrebna za rad, odnosno za provedbu ovoga zakona, odnosno za rad nove agencije nije potrebno dodatno osigurati u državnom proračunu za 2010. godinu. U proračunu za 2010. godinu za ove agencije je osigurano u državnome proračunu 116 milijuna kuna i 677 tisuća Ove godine su planirane minimalne uštede od 430 tisuća kuna, obzirom da su obje postojeće agencije preuzele nove obveze u provedbi međunarodnih projekata IPA četvrta komponenta. Prema projekciji proračuna u 2011. godini planirano je ukupno 103 milijuna kuna i 269 tisuća kuna i 856 kuna, 856 kuna, a u 2012. godini ukupno je planirano 88 milijuna i 361 tisuća i 529 kuna. Kao što vidite taj iznos pada za preko 20 milijuna kuna, a zapravo se radi o povlačenju sredstava iz europskih fondova. Razlike između prvoga i drugoga čitanja ste imali prilike, poštovane zastupnice i zastupnici vidjeti. Dopustite da vas podsjetim samo na ključno. Dakle propisano je da uredbe o osnivanju dviju postojećih agencija i pojedine odredbe Zakona o strukovnom obrazovanju i Zakona o obrazovanju odraslih prestaju važiti stupanjem na snagu ovoga zakona. U tekstu iz prvoga čitanja bilo je navedeno da će uredbe i pojedine odredbe zakona prestati važiti upisom nove agencije u sudski registar, točno to se odnosi na 20. članak zakona. A zapravo je to bila uputa Odbora za zakonodavstvo. Preciznije su propisani poslovi koje obavlja agencija u okviru svoje djelatnosti, a dodano je i da agencija obavlja poslove financiranja, nabave, ugovaranja, plaćanja i nadzora provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije. U ovome čitanju odlučili smo se za propisivanje skraćenoga naziva agencije ASSO. Uvrštena je obveza agencije da o svom radu najmanje jednom godišnje podnosi izvješće ministarstvu nadležnom za obrazovanje. Pojam dobit zamijenjena je formulacijom višak prihoda nad rashodima, sukladno terminologiji u Zakonu o proračunu. Propisana je osnova ustroja agencije, u agenciji se ustrojavaju odjeli, a unutarnji ustroj agencije pobliže se uređuje statutom agencije. Propisani su osnovni uvjeti za imenovanje ravnatelja agencije, što nije bilo u prvome čitanju, a kažemo za ravnatelja agencije može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, te koja ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima vezanim uz odgoj i obrazovanje, a ostali uvjeti za imenovanje ravnatelja uređuju se statutom agencije. Propisan je sastav upravnoga vijeća agencije i to tako da Vlada Republike Hrvatske imenuje i razrješuje četiri člana na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje. Zatim dva člana od kojih je jedan predstavnik poslodavaca, i jedan predstavnik sindikata dolazi na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, dok jednoga člana upravnog vijeća iz reda svojih zaposlenika imenuje i razrješuje agencija. Izostavljeno je stručno vijeće kao posebno tijelo agencije. Stručno vijeće ukazuje se kao nepotrebno iz razloga što prema važećim zakonskim propisima iz područja strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih već postoje stručna tijela koja imaju utjecaj na sustav strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, a to su Vijeće za obrazovanje odraslih koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, zatim Vijeće za strukovno obrazovanje koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje, kao i sektorska vijeća za svaki obrazovni sektor koji osniva ministar nadležan za obrazovanje. Ukupnih sektorskih vijeća je 13. Dakle, Vijeće za strukovno obrazovanje i sektorska vijeća proistječu iz Zakona o strukovnom obrazovanju. I na koncu propisano je da će se u ugovoru koji sklapa privremeni ravnatelj agencije s dosadašnjim ravnateljima obiju agencija utvrditi njihove ovlasti do njihova rasporeda na radna mjesta utvrđena općim aktom agencije. Tako se zadržavaju postojeća prava iz radnoga odnosa dosadašnjih ravnatelja, što je u skladu s odredbama o preuzimanju radnika uz poštivanje njihovih prava iz postojećih ugovora o radu, ali se time ujedno uređuju i njihove ovlasti u trenutku kada je registrirana nova agencija koja ima novoga čelnika. Sva obrazloženja u opremi zakona su točno navedena. Od svih onih rješenja koja smo prihvatili, na vaše sugestije poštovane zastupnice i zastupnici iz prvoga čitanja, do onih rješenja koja ste ponudili, a koja nismo prihvatili. Naravno uz obrazloženje zašto to nismo učinili. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Odbori, izvjestitelji odbora. Gospodin Miljenko Dorić u ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je 4. veljače ove godine konačni prijedlog Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Uvodno obrazloženje na toj sjednici podnio je predsjednik predlagatelja. U odnosu na prvo čitanje predlagatelj jeste usvojio i ugradio u konačni prijedlog zakona više primjedbi i prijedloga zastupnika saborskih odbora i klubova zastupnika. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu posebno je bio zainteresiran za one koje je sam iznio. Tako predlagatelj iznosi da je ostao kod prijedloga o objedinjavanju prvobitno predloženih agencija nakon što je ovaj odbor, kao i klub zastupnika SDP-a, predložio da se razmotri druga mogućnost. Naime, mogućnost spajanja agencije na način da se Agencija za strukovno zvanje objedini s Agencijom za odgoj i obrazovanje. U tom slučaju zadržala bi se Agencija za obrazovanje odraslih, koja bi se razvila u Agenciju za cjeloživotno učenje. Što bi predstavljalo rješenje kompatibilno s europskim kretanjima. Nakon što je razmotrio tu mogućnost, predlagatelj ostaje kod prvobitnog prijedloga obrazlažući to, pored ostalog, potrebom da se izbjegnu preklapanja u sustavu i dvostrukog financiranja rada predložene agencije u osnivanju s postojećom agencijom za mobilnost i program EU čija je djelatnost već upravljena u pravcu cjeloživotnog učenja. Neprihvaćanja se obrazlažu i razlozima oblikovanja programa koji se financiraju iz europskih fondova. Od strukturnih primjedbi i prijedloga prihvaćeno je da se neka pitanja organizacije buduće agencije riješe barem okvirno na razini zakona umjesto da se u cijelosti prepuste statutu i ostalim autonomnim aktima same agencije. U obrazloženju uz konačni prijedlog zakona daje se i specifikacija tvrdnje o financijskim uštedama. Sredstva za rad objedinjene agencije smanjile bi se sa 116,6 milijuna kuna u ovoj godini na 88,3 milijuna kuna u sljedećoj godini. Sve to trebalo bi postići uvjetima preuzimanja svih dosadašnjih zaposlenih u novu agenciju. Pa je u raspravi zamijećeno da se te 2 okolnosti teško mogu uskladiti. Predlagatelj je u konačnom prijedlogu otklonio više nomotehničkih primjedbi koje su prigodom prvog čitanja iznijete od strane Odbora za zakonodavstvo i od drugih ovlaštenih predlagatelja. Preostale nomotehničke primjedbe izražene su u obliku odgovarajućih amandmana odbora. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 6 za, 1 protiv, 1 suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se donese Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje odraslih. Mi smo na tom odboru predložili i 3 amandmana. Predlagatelj nam je tada potvrdio da će on prihvatiti amandmane. Nismo čuli od državnog tajnika u uvodnom, U završnom ćete? Dobro. Da li ima potrebe ovdje ponavljati te amandmane? Ne. Dobro, ali očekujemo gospodine državni tajniče da u završnom se osvrnete dakako na ta 3 amandmana jer smatramo da su važni. Evo, s time bih završio ovo kratko izlaganje ispred našeg odbora. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li predstavnici drugih odbora?

prijedlog Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih razmotrio je i moram na početku reći da ćemo ga prihvatiti uz one amandmane koje smo prihvatili i od Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu. svakako da je ovaj zakon u sustavu reforme obrazovanja, poglavito strukovnog, koje se već odvija par godina i možemo reći na samom početku da ona ne ide ubrzanim tempom, ali su vidljive promjene upravo u strukovnom obrazovanju. U cilju razvoja sustava obrazovanja poduzet je i čitav niz aktivnosti i doneseni su zakoni koji omogućuju uvođenje novina. Poglavito u području cjeloživotnog učenja i strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Doneseno je nekoliko strateških dokumenata pa ja zbog važnosti ovog obrazovanja i ove reforme ću opetovati neke neke dokumente da vidimo na osnovu čega uopće dolazi do promjene i spajanja ovih agencija. Donesen je plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja od 2005. do evo kraja ove godine. Isto tako znanstvena i tehnologijska politika koja isto je od 2006. do 2009. Strateški ciljevi u razvoju strukovnog obrazovanja, a moramo reći da je više od 70% srednjoškolskih učenica i učenika upravo obuhvaćeno strukovnim obrazovanjem, proizlazi iz dokumenata koji prije svega imaju cilj poboljšanja okvirnih uvjeta strukovnog obrazovanja, razvoj i poticanje kvalitete ovoga obrazovanja. Prije svega, škola, institucija koje se bave obrazovanjem u struci. Ja bih rekla i obrazovanjem odraslih. Jer u obrazovanju odraslih imamo ipak najviše onih koji se obrazuju za pojedine struke. Prije svega napredak je vidljiv i u edukaciji nastavnika i stručnih učitelja, i iz škola i iz tvrtki kao i poboljšanje ima za cilj menadžerski kompetencije rukovodećeg osoblja u onih koji su uključeni u školsko obrazovanje pa i u same tvrtke. Jedan od važnih ciljeva je i priprema za zanimanje i profesionalno poticanje mladih, upravo zato je Vlada svojom uredbom 2004. 2004. osnovala Vijeće za obrazovanje odraslih, a kasnije i vijeće za strukovno obrazovanje. Osim donošenja Zakona o strukovnom obrazovanju u siječnju 2005. Vlada je osnovala i Agenciju za strukovno obrazovanje koja je prihvatila zadaću razvoja strukovnog odgoja i obrazovanja. Osnovna zadaća Agencije bila je uključivanje svih socijalnih i drugih partnera u proces razvoja strukovnog obrazovanja i moram reći da su svi uključeni od Hrvatske udruge poslodavaca, sindikata, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prije svega ova Agencija je imala zadatak edukaciju nastavnika, definiranje nacionalnog kvalifikacijskog okvira, izradu kurikuluma koji omogućava postizanje potrebnih učeničkih kompetencija potrebama tržišta rada i visoko školskih sveučilišnih ustanova, te nacionalnog i regionalnog razvoja. Što je učinila Agencija? Pa prije svega na samom svom početku rada iz Izvješća se može vidjeti o radu Agencije da je provela analizu tržišta rada čiji rezultat smanjenja broja strukovnih zanimanja, osnovala je sektorska vijeća za nove strukovne sektore, koji su izradili prijedlog prijedlog programa strukovnih zanimanja. U 2006. godini je Agencija čak u sklopu CARDS programa ugovorila sa Europskom unijom korištenje nepovratnih sredstava što je dobro primljeno naročito u srednjim strukovnim školama za opremanje novih centara za tehnološki razvoj, stvorila ja bih rekla centre koji su razvijali po pojedinim strukama, po pojedinim sektorima bili su počeci novih tehnologijskih jedna takva škola je osnovani u Tehničkoj školi u Sisku, iz iskustva mogu reći mojih kolega, da jako dobro radi i da je upravo to dobar jedan put kako razvijati na jednom području jedne regije, novine u strukovnom obrazovanju. Započela je i suradnju s partnerima u izradi programa usmjerenih na stjecanje stručnih kompetencija prema rekla sam već ispitanim zahtjevima tržišta rada te sposobnosti za samoučenje i cjeloživotno učenje. Cijelo životno učenje podrazumijeva stjecanje znanja i kompetencije prema životnim i profesionalnim potrebama jednako važna su svi oblici što je novina u našem obrazovanju, svi oblici obrazovanja od formalnog, neformalnog, informalnog koje do sada kod nas, naročito ovo neformalno i informalno do sada nije zaživjelo. Upravo Zakon o strukovnom obrazovanju i Zakon o obrazovanju odraslih ističe ova tri oblika obrazovanja. Zadaće i ciljevi druge Agencije koja je bila osnovana za obrazovanje odraslih je gotovo identične su zadaće ovom o čemu sam sada govorila. Dakle, usklađivanje obrazovnog sustava na tržištu rada, zamjenjivanje trajne zaposlenosti, trajnom zapošljivošću, povećanje uključivosti odraslih u cjeloživotno učenje, promoviranje kulture učenja i normalno zaživljavanje pismenosti 21. stoljeća. Ove dvije Agencije radile su do sada odvojeno, a zašto sam nabrajala zadaće ovih dviju Agencija, da bismo mogli vidjeti kako su se zaista u nekim zadaćama, u većini zadaća ove dvije Agencije te zadaće su se gotovo preklapale. Evo sada na prijedlog Ministarstva, a u cilju racionalizacije i što boljeg praćenja područja ovog rada, imamo prijedlog da se ove dvije Agencije spoje u jednu Agenciju. Nakon prvog čitanja i rasprave koja je ja mogu reći bila izuzetno dobra i na matičnom Odboru za obrazovanje i na plenarnoj sjednici, na prijedlog kolega zastupnika i klubova zastupnika predlagatelj je prihvatio neke primjedbe i poboljšao odredbe ovoga Zakona. Tako je poboljšano tumačenje cilja osnivanja Agencije u članku 4. a dodana je djelatnost po kojoj Agencija obavlja poslove financiranja nabave ugovaranja, plaćanja i nadzora projekta sufinanciranih iz Europske unije već u ovom CARDS programu smo vidjeli da jedna od Agencije, Agencija za strukovno obrazovanje je to dobro obavila i da bi ta djelatnost zaista trebala biti povjerena ovoj budućoj novoj agenciji. Prihvaćajući primjedbe o ustrojstvu Agencije i imenovanju ravnatelja postignut je u ovom prijedlogu a na prijedlog kolega zastupnika i klubova zastupnika i uvjeti za imenovanje ravnatelja koji su definirani ravnatelja Agencije koji su definirani ovim Zakonom i mislim da je to dobro što su definirani zakonom. Isto tako moramo znati da u prvom čitanju ovoga Zakona nije bilo točno određen sastav upravnog vijeća Agencije a nakon rasprave uvidjelo se i važno je za područje koje pokriva ova nova buduća Agencija a i ove dosadašnje da su u razvoju strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih važni svi dionici od sindikata, poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore i Zavoda za zapošljavanje pa je tako predlagatelj prihvatio prijedlog nakon rasprave i točno utvrdio u ovom Zakonu, dakle u članku 10. da utvrdio sastav upravnog vijeća što je dobro a nije prepušteno Statutu agencije, dakle utvrdio je da Vlada imenuje i razrješava predsjednika i 5 članova od kojih jedan član je predstavnik sindikata i još jedan član je predstavnik poslodavaca na prijedlog gospodarskog socijalnog vijeća. Naravno od ovih 6 članova koje imenuje Vlada, tri na prijedlog ministra, jedan je svakako zaposlenik Agencije buduće. U Prijedlogu nakon prvog čitanja, predlagatelj je izostavio članak 14. u kojem je bilo utvrđeno da agencija ima i stručno vijeće. Kako mi već imamo dva vijeće jedno vijeće za strukovno obrazovanje i drugo vijeće za obrazovanje odraslih, možda je zaista dobro da o stručnim pitanjima ove Agencije daje svoje mišljenje o prijedlogu organizacije rada, razvitku Agencije i ostalih upravo ova dva dosadašnja Vijeća, jer su oni usko i vezani uz rad Agencije. Kako se strukovnim obrazovanjem bave rekla sam i Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora i poslodavci, sindikati. Postoje I na kraju zasigurno da je kao što sam i na početku rekla strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nešto što se razvija, ne tako brzo, ali to je i dobro, korak po korak. Učinjeno je puno u posljednjih 4, 5 godina u reformi strukovnog obrazovanja. To je vidljivo direktno i u strukovnim školama na terenu. I svakako da ćemo prihvatiti ovaj prijedlog Zakona o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uz to da prihvaćamo ona tri amandmana Odbora za obrazovanje koje je odbor podnio predlagatelju. Evo, hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, ravnatelju agencije, ostale kolegice i kolege zastupnici. Klub SDP-a u prvom čitanju nije podržao ovaj prijedlog zakona iz temeljnog neslaganja s koncepcijom prijedloga zakona. A kako se unatoč brojnim primjedbama ta koncepcija zadržala i u ovom drugom čitanju odnosno konačnom prijedlogu zakona, mi iz kluba SDP-a nećemo podržati ni konačni prijedlog zakona. prije nego li krenem na same detalje ovog prijedloga, jedna načelna primjedba. Mi smo poštovane kolegice i kolege do sada u Hrvatskom saboru zapravo nismo nikada imali prigode sustavno raspraviti koncepciju sustav i nadležnosti sustava potpore samom sustavu. Što je sustav potpore samom obrazovnom sustavu? To je sustav kojeg čine agencije i ostale institucije koje osniva država s temeljnim ciljem obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova. Razne agencije ako im se nadležnosti i ovlasti dobro postave uz naravno njihovu stručnu autonomiju i posljedično stručni autoritet, su izuzetno važe i u ustanovama iz obrazovanja prvenstveno školama, korisne institucije. Naravno da u tome onda može profitirati i obrazovna politika. No kod nas su se posljednjih godina gotovo pomodarski pristupilo osnivanju razno raznih agencija, bez da je ikada raspravljena i razjašnjena stvarna potreba za nekom agencijom. Tako su postojeće agencije osnivane segmentarno i po trenutnoj potrebi, neke su osnivane uredbama Vlade, neke je osnivao Sabor posebnim zakonima, neke su došle kao posljedica posebnih zakona, tipa Agencija za strukovno obrazovanje, a da zapravo nikada nismo razmotrili oni veliku sliku cijeloga sustava stvarnih potreba pojedinih dijelova sustava i na koncu strateških ciljeva razvoja obrazovanja. Kolegica Roksandić je govoreći u ime kluba HDZ-a malo prije pobrojala djelatnosti Agencije za obrazovanje odraslih i Agencije za strukovno obrazovanje i ustvrdila da se u jednom dijelu poslova one preklapaju. Kada bi pogledali djelatnosti Agencije za strukovno obrazovanje i Agencije za odgoj i obrazovanje također bi ustvrdili za da se u određenom broju poslova preklapaju. Ako bi pogledali djelatnosti Centra za mobilnosti programa sa sada Agencijom za strukovno obrazovanje u ovom dijelu europskih fondova, vidjeli bi da se opet u nekim djelatnostima preklapaju. Prema tome, mi i sada ne rješavamo sustavno problem preklapanja. Za nas u SDP-u je neupitno da neke stručne poslove doista treba lišiti politike i da se oni trebaju obavljati u specijaliziranim agencijama, a da u ministarstvu trebaju ostati da tko kažem političke odluke uprava i nadzor. No kada smo analizirali koji se poslovi i na kojim razinama obavljaju u kojim agencijama, a malo prije sam o tome nešto rekla, vidjeli smo da osim preklapanja pojedinih poslova postoje poslovi koje ne rade nitko, a da zapravo neke agencije ne mogu udovoljavati zahtjevima ni vremena ali ni samog sustava. Stoga svi projekti koji su vođeni više trenutnom situacijom i partikularnim pogledima, a ovaj zakon je takva primjer, neće dobiti našu potporu jer ocjenjujemo da dugoročno nose loše efekte na sam sustav, unose zbrku i štetu koju će poslije biti i teže ali i skuplje popravljati. O čemu se kolegice i kolege ovdje zapravo radi? Dio koji se odnosi na strukovno obrazovanje o kojem smo zapravo najviše raspravljali u prvom čitanju nas ne zabrinjava osobito, iako se tu promjene događaju sporije nego li je to bilo planirano i nego li je to nužno. A nas ovdje posebno zabrinjava posebice donošenje ovog zakona na sustav obrazovanja odraslih, odnosno na cjeloživotno učenje. Mislim kolegice i kolege da danas ne trebamo nikoga ili da se ne trebamo međusobno uvjeravati da u 21. stoljeću cjeloživotno učenje jest i bit će najvažniji, najekonomičniji i najučinkovitiji dio obrazovanja i možda kao dodatak dio obrazovanje koji se i u Europi danas najviše, najdinamičnije i najbrže razvija. Kod nas je taj sustav izrazito slabo razvijen. Ne postoji niti kultura stalnog učenja, usavršavanja i prilagođavanja zahtjevima novih tehnoloških i znanstvenih spoznaja. I ne nevažna brojka, pomalo šokantna. Danas kolegice i kolege u Republici Hrvatskoj 20% naših odraslih sugrađana nema završenu niti osnovnu školu. niti osnovnu školu. I još jedna važna činjenica vezana uz cjeloživotno učenje i vrijeme u kojem živimo. U 21. stoljeću u vremenu opće nesigurnosti ali i nesigurnosti radnog mjesta, nesigurnosti posla, ono što možemo pametnom politikom osigurati je sigurnost zapošljivosti. Upravo se ta maksimalna sigurnost zapošljivosti osigurava kroz stalno omogućavanje raznih fleksibilnih programa usavršavanja, dokvalifikacija, prekvalifikacija, ali i stjecanja novih znanja koja možda nisu bila aktualna kada je npr. neka osoba bila u samom formalnom sustavu školovanja. Mislim da svatko od nas se može na neki način sjetiti onoga što je učio o informatici i o informatičkim tehnologijama i kakve je to veze imalo sa onime što danas koristimo na svojim računalima. Apsolutno nikakve. I jedna digresija. Naše gospodarstvo ne može čekati desetljeće ili čak više od toga da se obrazovni sustav reformira i prilagodi novim zahtjevima. Ponavljam stoga stav kluba SDP-a kojega je izrekao prigodom rasprave u prvom čitanju zakona. Kod cjeloživotnog učenja su od početka bile donašane od strane politike, od strane većine pogrešne odluke. Prvo je cjeloživotno učenje reducirano na obrazovanje odraslih, a sada se ono manifestno a mi se bojimo i suštinski reducira samo na strukovno obrazovanje. Da je to pogrešno može ilustrirati jedan jednostavni primjer, odnosno jedno pitanje, ja bih molila predstavnike Vlade da nam daju odgovor na to pitanje. Pitanje je tko će raditi akreditaciju programa učenja stranih jezika u školama stranih jezika? Niti je učenje stranih jezika obrazovanje samo obrazovanje, samo odraslih, mnogo djece uključeno, niti je to samo strukovno obrazovanje. Odgovor na to pitanje je posebno važno jer se znanje stranih jezika danas prepoznaje kao jedno od temeljnih kompetencija. I bez znanja stranog jezika kojeg prati adekvatna diploma odnosno certifikat, a da stvar bude kompliciranija te diplome odnosno certifikate danas ne izdaje nijedna osnovna niti srednja škola iz redovnog sustava već ih izdaju škole stranih jezika i možda neki od fakulteta koji provode određeni ispit. Bez tog certifikata danas se gotovo da i ne možete zaposliti posebno ne na europskom tržištu. Sve i da imate sva znanja, sve sposobnosti ali naprosto nemate papir. Drugi problem kojeg mi iz SDP-a vidimo kod ovog zakona, kojeg smo također izrekli kao koncepcijsku primjedbu u prvom čitanju a koja nije dovoljno po našoj ocjeni valjano kontraargumentirano ni sada pa i dalje stoji jest pitanje zašto spajanje baš ovih dviju agencija. Ako je doista loše obrazovanje odraslih svoditi na strukovno obrazovanje a jest, ako je doista sve srednje strukovne škole u redovnom radu komuniciraju i konzultiraju se s dvjema agencijama, s Agencijom za strukovno obrazovanje za dio strukovnih predmeta i s Agencijom za odgoj i obrazovanje u dijelu općih predmeta, to je tako, onda mi ne vidimo zašto bi bio problem za ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih a kojih ima značajno manje od srednjih strukovnih škola da komuniciraju također s dvije agencije jer je to bio jedan od argumenata za pripajanje upravo ovih dviju agencija. Najavljene uštede također ne mogu biti dovoljan argument jer su te uštede minimalne. Čak ako uzmemo u obzir i planove za iduće godine čuli smo već i od predlagatelja zadržavaju se radnici obiju agencija i u osnovi tu nema nekakve veće racionalizacije. Stoga ponavljamo, ako išta treba spajati onda je po našem mišljenju potrebno spojiti Agenciju za odgoj i obrazovanje s Agencijom za strukovno obrazovanje jer to naprosto sugerira imanentna logika samog sustava obrazovanja a Agenciju za obrazovanje odraslih treba pretvoriti u agenciju za cjeloživotno učenje. Poštovani kolegice i kolege, ovom prigodom iz SDP-a želim upozoriti na još jednu lošu pojavu u obrazovanju za koju se bojimo da ipak nije samo svojstvena za obrazovnu već da obilježava i politiku Vlade općenito. Hrvatski je sabor u veljači 2007. godine, dakle prije tri godine, donio Zakon o obrazovanju odraslih a koju godinu ranije Vlada je usvojila Strategiju obrazovanja odraslih. I u zakonu i u strategiji je zapisano i planirano osnivanje specijalizirane agencije pa je onda ona i osnovana uredbom Vlade. Sada tu agenciju de facto ukidamo jer je čak niti ne pripajamo postojećoj agenciji nego je gotovo utapljamo u Agenciji za strukovno obrazovanje a time suspendiramo jedan dobar dio Vladine strategije. Dakle, ono što se vrlo govorljivo zagovaralo ili što ste vi zagovarali prije dvije ili tri godine sada postaje smetnja i od tih se strateških odrednica odustaje. Ta činjenica da se zapravo ne zna ni što se hoće ni što se neće ni u kojem smjeru se ide, niti zašto radimo ono što radimo bacila je posljednjih godina obrazovanje na koljena. I sad gotovo ista ekipa iz ministarstva i dalje uporno ustraje na već oprobano lošim metodama unapređenja ili bolje rečeno stagniranja ili nazadovanja u samom obrazovnom sustavu. I nama iz SDP-a je naprosto nevjerojatno i pitamo se zapravo koliko puta ta ekipa mora ponavljati razred dok ne bi shvatila da se neke stvari moraju raditi na stručno argumentirani način i da nije sve stvar politike. I zaključno, ako i u jednoj stvari u državi u krizi ne treba šparati i ne treba štedjeti to su programi cjeloživotnog učenja. Svaka kuna investirana u cjeloživotno učenje se višestruko vraća i Republici Hrvatskoj i građanima Republike Hrvatske. Ulaganje u obrazovanje tako gledano i svojevrsno životno osiguranje nacije budući da se naknadno vraća odnosno završetkom obrazovnog procesa ljudi stječu veću izglednost zaposlenja a kada se zaposle s većom razinom znanja i kompetencije će izgledno je ostvarivati i veći dohodak tj. više zarađivati za sebe, za svoju obitelj ali i za društvo u cjelini. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predlagatelji kako vi i dalje ustrajete na modelu dodatne redukcije obrazovanja odraslih, kako mi ne vidimo niti jedan razvojni projekt iz ovog izuzetno važnog područja cjeloživotnog učenja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 Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče sa kolegicom kolegicom i kolegama, kolegice i kolege zastupnici. Ovim se zakonom osniva Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te uređuju status, djelatnost i ustrojstvo agencije kao javne ustanove. Razlog zbog kojeg se osniva ova agencija jest taj što u Republici Hrvatskoj djeluju dvije samostalne agencije kojima je osnivač Republika Hrvatska a čija je djelatnost usmjerena na praćenje, unapređenje, razvoj i vrednovanje obrazovanja u području srednjoškolskog strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. A po svojim su djelatnostima i njihovom temeljnom značenju te dvije agencije vrlo bliske zbog čega je neophodno kontinuirano usaglašavati njihovu provedbu. A što je bilo otežano odvojenim proračunskim planiranjem i pravima na samostalno određivanje prioriteta u svakodnevnom radu. Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objedinjuju se Agencija za strukovno obrazovanje i Agencija za obrazovanje odraslih u jednu agenciju koja preuzima sve poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju i sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obaveze i radnike dviju agencija a one kao takve prestaju postojati. Predlagatelj je prihvatio i niz primjedbi iznijetih u prvom čitanju. Dobro je da se zakonom izravno uređuju osnovna pitanja a ne statutom što je bila primjedba Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu kao i nekih naših klubova zastupnika. Prijedlog da se zakonom propišu uvjeti koje moraju zadovoljiti kandidati za ravnatelja agencije kao i prijedlog da se u sustav upravnog vijeća uključe i gospodarstvenici kako bi se uskladile potrebe tržišta rada i obrazovanje za vjerovati je da će doprinijeti kvaliteti samog ovog zakona. No, smatram nedostatkom da ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nije dužan zadovoljiti iste pa je bolje kvalifikacije koje mora zadovoljiti i ravnatelj u srednjim školama sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Upravo iz razloga što agencija svojim odlukama direktno utječe na srednje školstvo a dužna je i obavljati stručno pedagoški i drugi stručni nadzor nad radom ustanova, organizira i provodi državna natjecanja učenika i smotre učeničkih radova te obavlja i niz drugih djelatnosti propisanih člankom 4. zakona. Vidljiva je potreba da osoba koja predstavlja i odgovorna je za rad agencija jako dobro poznaje srednjoškolski sustav u Republici Hrvatskoj te je iz iskustva kojim raspolaže u stanju prepoznati probleme i kvalitetne kvalitetne projekte ali i pronalaziti odgovarajuća rješenja za izazove s kojima će se u obavljanju dužnosti ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih susretati. Uzimajući u obzir činjenicu da je predlagatelj prihvatio većinu primjedbi iznesenih u prvom činjenicu, kao i činjenicu da se ne radi o osnivanju sasvim nove agencije u doslovnom smislu te riječi, već će nova agencija objediniti dvije postojeće i ne bi trebalo biti razloga za bitan zastoj u radu agencije, odnosno kvalitetnom vršenju njenih zakonskih obaveza. Stoga Klub zastupnika HSS-a podržati će donošenje ovog zakona. Hvala lijepo.

Hvala lijepa, poštovani predsjedniče. Državni tajniče, kolege zastupnici. Pa predloženim zakonom objedinjuju se dvije agencije kao što smo to već i čuli, Agencija za obrazovanje odraslih i Agencija Agencija za strukovno obrazovanje u novu Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Osim što se radi o pozitivnom pomaku, odnosno uštedi financijskih sredstava koja će državni proračun uplaćivati sada na jedno mjesto, znači jednoj agenciji umjesto na dosadašnje dvije adrese, značajniji je onaj drugi aspekt, odnosno izbor upravljačke strukture te nove agencije o čemu će ovisiti rezultati rada agencije na unapređenju strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. O problemima strukovnog odgoja i obrazovanja ja mislim da već godinama to i vrane znadu i grakću koji su to problemi, ali nažalost značajnog napretka tu u praksi u tom području nije bilo i nažalost baš se ne otklanjaju puno ti problemi. Usklađivanjem sustava strukovnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada očito je jedan od velikih problema i očito da se tu, ja ne znam tko se s time bavi, prije bih bio sklon reći nitko. Nitko ne prati, nitko ne anketira, nitko ne detektira potrebe za pojedinim deficitarnim zanimanjima. Pojedini poslodavci vrište da im nedostaje kvalificirane radne snage i traže da se ista uveze u Hrvatsku. Zato imamo danas situaciju da dio radnika se kontrolirano uvozi uz dozvole za rad, dok su drugi dio radnici sive zone za koje ustvari mi svi prešutno znamo. Nije tajna da su u Hrvatskoj deficitarna zanimanja zidari, kuhari, konobari, poštari, slastičari, krovopokrivači, postolari, urari, sad bih ja još mogao nabrajati na desetke tih zanimanja i da se nažalost iz godine u godinu smanjuje broj obrtnika za što je ustvari najbolji pokazatelj broj osiguranika obrtnika u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Tako npr. 2005. godine, kada je i osnovana ustvari Agencija za strukovno obrazovanje, bilo je 83 tisuće 749 obrtnika, a 2009. godine znači prošle godine broj se smanjio na 75 tisuća 51 aktivni obrtnik. U području poljoprivrede je još gora situacija tako da je te 2005. godine bilo 46 tisuća 726 poljoprivrednika, a prošle godine svega ih ima 33 tisuće 806 poljoprivrednike. Kao što se vidi, iz godine u godinu ta zanimanja polagano izumiru. A što poduzimamo ili što su dosadašnje agencije poduzele da se taj negativni trend na neki način zaustavi i da jednostavno vidimo kako ta deficitarna zanimanja vratiti u praksi u život normalno. Hrvatska sigurno zbog budućih generacija nema pravo na izumiranju pojedinih zanimanja u struci ili obrtu i uz našu nezaposlenost isto tako nema razloga uvoziti stranu radnu snagu, a sve zato jer držim da pojedini odgovorni pojedinci nisu dovoljno učinili, nisu dovoljno poduzeli u cilju motivacije i obrazovanja obrazovanja određene struke za potrebe tržišta rada. Ove kritike koje upućujem su dobronamjerne pa bih volio da se i tako shvate. Problem je i nedovoljno ulaganje u razvoj ljudskih resursa pa bi bilo sigurno isto tako poželjno, a i to sam govorio i na odboru i rekao i obrtnicima koji su tamo zastupljeni, da bi bilo poželjno da pojedine tvrtke, da pojedina poduzeća se više uključe kroz stipendiranje, kroz stipendije i tako dodatno motiviraju osobe koje se obrazuju za ta zanimanja strukovna, a ne da nam faktički ona postaju iz dana u dan deficitarna. Zato se Hrvatska obrtnička komora isto tako mora više angažirati, mora biti glasnija i mora javno i jasno kritizirati sve one koji su zakazali u ovom segmentu obrazovnog sustava. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa po meni mora više činiti na osposobljavanju nastavnika za strukovne predmete, jer držim da je to jedan od važnijih problema strukovnog obrazovanja. Obrazovanje strukovnih nastavnika je neadekvatno, bar prema onim saznanjima koja su došla do mene, što ima sigurno za posljedicu i nedovoljnu kompetenciju za rad u nastavnim programima. Hrvatski zavod zapošljavanja isto tako trebao bi više raditi na prekvalifikaciji, dokvalifikaciji ili potrebnom dodatnom obrazovanju nezaposlenih za ona strukovna zanimanja koja bi bila zapošljiva danas na tržištu rada. Nedostatak sredstava za ovo područje ne može biti razlogom izgovora, jer sredstva su korištena iz projekta CARDS-a, raznih međunarodnih projekata, iz novog pretpristupnog programa IPA-e itd., iz proračuna jasno. Samo treba vidjeti koliko su ta sredstva i dobro i kvalitetno iskorištena. Znači novu agenciju sigurno očekuje veliki posao, ako će ona raditi u duhu svog naziva, a posebno se mora pozabavit što su i prethodnici govorili, područjem cjeloživotnog učenja kao temeljem razvoja društva. Hvala.

gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Kunst je dobro uočio u svojoj raspravi da u Hrvatskoj postoji problem sa određenim deficitarnim zanimanjima i da imamo nedostatak takvih radnika na tržištu, da su potrebe gospodarstva za tim radnicima velike. Ali u onome drugome dijelu u kojem je rekao da su za to krivi u obrazovanju u agenciji ne bih se složila nego bih podsjetila kolegu Kunsta da i do sada na lokalnim razinama jer nemojmo zaboraviti da je obrazovanje decentralizirano i da dakle na razinama županija su i Gospodarska i Obrtnička komora uključene u izradu upisnih kvota i određivanje zanimanja koja su potrebna. Kad je i još nešto kolega Kunst. Kad ste govorili o poticanju, ono što je potrebno da gospodarstvenici i sami daju u suradnji sa obrazovanjem, dakle da daju stipendije iznijet ću pozitivne primjere u gradu Slavonskome Brodu i Brodsko-posavskoj županiji, gdje određene tvrtke iz grupacije Holdinga Đuro Đaković daju stipendije, dakle u direktnom kontaktu sa srednjim strukovnim školama konkretno Industrijsko-obrtničkom školom, otvaraju zanimaju, daju stipendije. I jasno da takvi učenici odmah nakon završetka obrazovanja imaju i radna mjesta. I mislim da će i ova nova agencija, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih poraditi i na ovim poticajima kako kako gospodarstvenicima, a tako i učenicima da upisuju deficitarna zanimanja jer im ona omogućuju da odmah iz škole mogu dobiti i posao. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospodin Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Evo ja se i kolegici zahvaljujem što je ona primijetila da sam ja primijetio. Ali moram reći da po meni agencija u svakom slučaju ja je doživljavam da mora biti ono tijelo koje će uočavati, koje će koordinirati upravo između lokalnih jedinica samouprave, sustava obrazovanja i potreba tržišta rada. Ne može to biti neko tijelo izdvojeno od života. I upravo zbog toga treba vidjeti da potrebe tržišta rada treba na neki način usklađivati sa obrazovnim sustavom. I to je osnovni po meni posao. I normalno tko to radi? Rade ljudi u agenciji, nitko ne radi izvan te agencije. Zato je vrlo važno imati kvalitetne ljude na čelu tih agencija da koordiniraju, da vide. Jer sigurno da ta strukovna zanimanja su gdje? Pa u jedinicama lokalne samouprave najbolje se vidi gdje što fali, što fali u ovoj županiji ili u ovoj jedinici lokalne samouprave, koja zanimanja izumiru u jednoj ili drugoj. Sigurno da je tu posao itekako važan i bitan što se tiče agencije. Zato velim ove kritike koje sam ja uputio su u svakom slučaju bile dobronamjerne i želim njima potaknuti da agencija bude sigurno aktivnija u tom dijelu koordiniranosti između sustava obrazovanja, potreba tržišta rada. I normalno tu nisam ni mislio da zaboravimo jedinice lokalne samouprave. Hvala. Ima još jedna replika gospođa Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolega Kunst, vi ste u svom izlaganju izrekli uglavnom dobre ocjene i dobre teze s kojima se osobno slažem. Vidim da za njih nema osobito razumijevanja u vašem HDZ-u. No međutim, nije mi jasno kako ste iz tih premisa došli do zaključka da je zakon dobar, da će učiniti bolje. Jer ako smo do sada imali dvije agencije koje su bile isključivo fokusirane da se bave samo jednom stvari, a nisu uspjele ostvariti to o čemu ste govorili. Ne vidim kako agencija koja će biti više disperzirana da tako kažem u svom interesu će sad u tome biti bolja i uspješnija.

u tom i je stvar da sada će se birati novo upravno vijeće po ovom zakonu, znači novi ljudi. I upravo i na to pokušavam apelirati da se vodi računa da to budu kvalitetni ljudi koji će biti u upravnom vijeću agencije koji će kasnije postavljati i ljude ljude koji će voditi tu agenciju itd. da nam se ne ponovi ono što nam se do sad ponavljalo, da problemi u principu stoje, iz godine u godinu idu. Kao što sam rekao vrapci na granama već grakću, cvrkuću pardon ili vrane grakću o tim problemima, ali se bitno ništa ne rješava u tom području strukovnog obrazovanja, a posebno u onom dijelu gdje nam izumiru obrtnici i obrtnička zanimanja. Hvala vam poštovani predsjedniče. Na samom početku želim reći da neću podržati donošenje ovog Prijedloga zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i to zbog nekoliko razloga. Neke razloge je već spomenula kolegica Marija Lugarić, a odnose se na očigledno suštinsko koncepcijsko neslaganje između Vlade i SDP-a. U SDP-u naime smatramo kako obrazovanje odraslih treba strukturirati kao cjeloživotno učenje, dok Vlada Republike Hrvatske ovim konačnim prijedlogom zakona želi obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje svesti na strukovno obrazovanje. Treba li naglasiti kako je to kratkovidno i u kolikoj se to mjeri razlikuje od proklamiranih stavova Vlade Republike Hrvatske o važnosti obrazovanja, posebice cjeloživotnog obrazovanja kao podizanja kompetencija hrvatskog stanovništva, a time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Stoga moram zaključiti da usprkos često ponavljanih parola o Hrvatskoj kao zemlji znanja koja su proteklih šest godina izlazila iz usta dužnosnika i dužnosnica ministarstva i Vlade ova vlast ne smatra da je cjeloživotno obrazovanje hrvatskih građana i građanki, a time i obrazovanje općenito iznimno važna mjera za podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, ali i za podizanje kvalitete života i unapređenja demokratskih standarda u hrvatskom društvu. Iako je jedini razlog spajanje ove dvije agencije, Agencije za strukovno obrazovanje i Agencije za obrazovanje odraslih isključivo financijski, odnosno štednja i rezanje troškova može se spekulirati ne odgovara li predlagateljima, nadležnom ministarstvu i Vladi Republike Hrvatske i to u političko kratkoročnom i dugoročnom smislu opstrukcija cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja hrvatskog stanovništva općenito. Zašto? Zato što relevantno istraživanje političkih preferencija pokazuju da HDZ-u i njihovim konzervativnim koalicijskim partnerima odgovara da hrvatsko stanovništvo bude manje obrazovano, jer upravo takvo stanovništvo često bira te opcije. Nadamo se da nije tako i da koalicijski partneri ne opstruiraju namjerno projekte obrazovanja stanovništva kako bi osigurali svoje političko preživljavanje. Argumenti da se ovaj zakon donosi kako bi se postigla veća učinkovitost u radu, omogućila uspostava jedinstvenog sustava kvalitete obrazovanja u sustavu stjecanja strukovnih kompetencija, te osigurale pretpostavke za veću racionalizaciju poslovanja jednostavno ne drže vodu, jer da je Vlada to doista htjela učiniti to je mogla bez ikakvog problema učiniti i bez spajanja ove dvije agencije. No iza tih nabrajanja prednosti spajanja agencije nigdje se otvoreno ne govori što je stvarni problem, nefunkcioniranje ovih dviju agencija i žalosna situacija kako u strukovnom obrazovanju koje bi trebalo biti generator važnih gospodarskih procesa razvoja Hrvatske, tako i žalosna, prežalosna situacija u području obrazovanja odraslih i cijeloživotnom učenju. Drugim riječima, čisti debakla obiju agencija. No to vjerojatno nije nikakvo čudo kada se ima na umu kadrovska politika u agencijama. Zbog toga na ovom mjestu ne mogu ne postaviti pitanje po kojem su to kriteriju izabrane zamjenice i pomoćnice ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje, osobe bez ikakvog iskustva u ovom području. Što se učinilo u razvoju savjetničke službe u toj agenciji koja zapošljava skoro 50 ljudi, ali od toga ne malog broja, manje od polovice doista i radi ono što je stvarni posao agencije. Postavlja se pitanje i da li itko vodi računa o razvoju službe i kompetencija zaposlenih i koji su kriteriji uspješnosti napredovanja. Na žalost, do sada smo prečesto doživjeli kako Vlada jednim potezom pera predlaže zakone i mjere koje su nedovoljno promišljene, donesene i napisane ad hoc bez ikakve pripreme, istraživanja i analize očekivanih posljedica takvih mjera. Stoga vam postavljam pitanje jeste li napravili studiju izvedivosti spajanja agencija? Koliko je meni poznato niste, pa bih vas molila da mi objasnite na temelju čega procjenjujete koristi implementacije ovog zakona? Bilo bi jako loše kada bi jedini rezultat ovog zakona bilo daljnje širenje nepotizma, odabir i uhljebljenje novih nestručnih kadrova i stvaranje atmosfere straha i mobbinga kod zaposlenika i zaposlenica. Ovaj prijedlog zakona na žalost ne pruža stručnu potporu definiranju prijedloga stjecanja temeljnih kompetencija u strukovnom obrazovanju, a ne donosi ni bilo kakve pozitivne pomake u stjecanju temeljnih kompetencija bez kojih jednostavno nema cijeloživotnog učenja. I dalje ostaje otvoren gorući problem vezan uz državnu maturu, odnosno ispit državne mature učenika i učenica četverogodišnjih strukovnih škola. Treba naglasiti da su poslovi agencije stručne i savjetodavni, a ne administrativni poslovi, te da je Vijeće za strukovno obrazovanje sektorsko vijeće koje imenuje ministar, a Vijeće za obrazovanje odraslih je stručno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. U svakom vijeću zastupljena je agencija kao stručno i kompetentno tijelo, a ne administrativno. Na samom kraju želim reći da sam sigurna da provedba ovog zakona neće donijeti očekivane rezultate ni u smislu racionalizacije državne uprave, a još manje u smislu poticanja cijeloživotnog učenja. Upravo suprotno, bojim se da će ovaj zakon donijeti još veće probleme, kaos i nered kako u području strukovnog obrazovanja koje je nedopustivo marginalizirano u Hrvatskoj, tako i u području obrazovanja odraslih. Zbog svega toga ne mogu podržati ovaj zakon. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Anton Mance. Izvolite. **Mance, Anton (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa kolegama, poštovane kolegice i kolege sabornici. Konačni prijedlog Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih podržat ću iz nekoliko razloga. Sada imamo dvije agencije čija djelatnost je usmjerena na praćenje i unapređivanje, razvoj i vrednovanje obrazovanja u području srednjoškolskog strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Agencija za obrazovanje odraslih osnovana je uredbom o osnivanju Agencije za obrazovanje odraslih 2006. godine, a Agencija za strukovno obrazovanje osnovana je 2005. Rad dviju agencija težio je stvaranju svih pretpostavki za rad materijalne, prostorne, kadrovske uvjete. Djelatnosti agencija vrlo su bliske, zbog čega je neophodno kontinuirano usuglašavati njihovu provedbu, što je bilo otežano odvojenim proračunskim planiranjem, pravima na samostalno određivanje prioriteta u svakodnevnom radu. Ovim zakonskim prijedlogom osniva se nova agencija sa ciljem objedinjavanja djelatnosti. Nova agencija nosit će naziv Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, te će obavljati djelatnosti s naglaskom na cijeloživotno učenje, kojem je ciljem unapređenje znanja, vještina, kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe. Nova agencija preuzima sve poslove kao pravni sljednik. Spajanjem se dobiva veća učinkovitost u radu, a omogućila bi se uspostava jednostavnog sustava kvalitete obrazovanja u sustavu stjecanja strukovnih kompetencija, te osigurale pretpostavke za veću racionalizaciju poslovanja, a smanjio bi se i broj propisa. Unapređenje sustava vidim i kroz bolje materijalno uređenje strukovnih škola, tj. školskih radionica u manjim mjestima, bolje opremanje škola i organizacije proizvodnje trebalo bi biti cilj. Mi težimo ući u Europsku uniju gdje nam je sistem školovanja bolje organiziran u smislu uvjeta rada gdje se teži dobiti bolje osposobljenog učenika sa kvalitetnijom praksom. Prema tome, oni koji su imali priliku vidjeti neke europske škole, pogotovo strukovne, vidjeli su da u njihovim školskim radionicama ima jako puno strojeva za proizvodnju, da se radi dio proizvodnje, da se radi za velike poznate firme i naravno da se ti učenici osjećaju i puno vrjednijima. kao djelatnik bivši profesor, sa nekakvim iskustvom, vidim tu unapređenje i smatram da bi agencija u tom dijelu posla itekako mogla odraditi dakle i donijeti određenu kvalitetu, jer proces obrazovanja odraslih, strukovne škole, kad pogledamo 20 godina unazad i sada očekivati kao što kolegica Lugarić očekuje da ćemo napraviti jedan tako veliki skok mislim da u tako kratkom periodu nije moguće, ali očekujem da će se kroz rad i spajanjem ovih dviju agencija to svakako promijeniti. U djelatnosti agencije predlaže se 29 aktivnosti, ali ja bih istakao samo neke koje su važne za strukovno obrazovanje pa bih istakao pet. Dakle prijedlog ministarstvu mreže centara iz nastavnih tehnologija, što je već rekla i kolegica Roksandić. Agencija pruža stručnu potporu definiranju prijedloga mreže ustanova, što je vrlo bitno da kriterij za upis ne postane broj učenika u jednoj lokalnoj zajednici, nego škola, oprema i kadrovi koji postoje u takvoj školi. Dakle da to bude osnova, znači struka, da to bude temeljno. Zatim potiče suradnju u provedbi programa i projekata vezanih za razvoj sustava obrazovanja odraslih i strukovnog obrazovanja. Provodi državna natjecanja, smotre učenika. To je vrlo bitno jer se na taj način sami učenici dokazuju, ostvaruju se, dakle vidi se kako koja škola radi, vidi se i unapređenje struke. I peto, provodi programe, što je već rekao i kolega Kunst, projekti financiranja iz fondova Europske unije. Osobno smatram da je povezivanje ovih agencija potrebno i zbog toga što se obrazovanje odraslih provodi kod nas danas uglavnom za tržište rada i vezano je uglavnom za strukovne škole, a gotovo neznatno za gimnazije ili neke druge. Povezivanje ovih agencija trebalo bi dati preciznije podatke za planiranje upisa kako bi se smanjile razlike između strukovnih potreba gospodarstva i sadašnjih upisa što su već moji prethodnici o tome detaljno govorili. Rad objedinjenih agencija još više mora nametnuti strukovna obrazovanja i njegovu …/Govornik se ne razumije./… za razvoj gospodarstva. Tu se slažem sa kolegicama, kolegicom Lugarić, kaže kriza je, treba ulagati. To svakako, jer strukovne škole ipak mi moramo nametnuti da one postanu glavne škole, jer nije se Europska unija razvila bez tih škola. Itekako je puno uloženo u te škole, to se vidi po njihovim materijalnim uvjetima rada. Kada k nama dolaze ulagači onda između ostalih informacija o poslovnim zonama traže i informacije o strukovnim školama. Moram vam reći da pitaju koju školu imate, da dolaze u škole da vide kakve su naše radionice, što se tamo može naučiti jer teoretski mi dajemo znanja, ali zaostajemo bitno u praksi. I upravljanja agencijom, što je ovdje, isto tako se smatra spornim, ja mislim da će se izabrati kompetentni i kvalitetni ljudi koji imaju iskustva, znanja, koji će spojiti i ovo ovo cjeloživotno obrazovanje i učenje sa trenutno našim potrebama i usklađivanjima tržišta rada i upisima u škole. Da ne budu tako velike razlike između onoga što smo upisali, što smo završili, a nakon toga tražimo u biti kroz obrazovanje odraslih prekvalifikaciju da bi stekli prvo zanimanje s kojim ćemo se zaposliti. Evo, ja zbog toga očekujem i podržavam dakle spajanje ovih agencija. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, gospođa Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani kolega, vi ste izrekli velika očekivanja od nove agencije i to ste poduprijeli čitajući djelatnosti koje su planirane za ovu novu agenciju. Da ste pročitali uredbu dosadašnju o osnivanju Agencije za strukovno obrazovanje koja je donesena 2005. godine i Uredbu o osnivanju Agencije za obrazovanje odraslih vidjeli biste da je popis djelatnosti ove nove agencije doslovce copy-paste nalijepljeno djelatnosti jedne i druge agencije. Prema tome, ako dosada stvari nisu funkcionirale kako su trebale, a to ste i sami izrekli, ne vidimo kako s istim ljudima jer se zadržavaju svi isti zaposleni, sa istim djelatnostima i sa istim politikama, jer nismo donijeli nikakve nove strategije, možemo očekivati različite rezultate. I drugo, slažem se s vama kad ste rekli da treba povećano ulagati u obrazovanje, posebno u segment strukovnog obrazovanja. No međutim, želim vas podsjetiti da državni proračun donosi Hrvatski sabor i da u državnom proračunu se u Hrvatskom saboru izjašnjavamo i vi i ja kao zastupnici. Ja se ne sjećam da ste prigodom rasprave o državnom proračunu o tome govorili, da ste o tome napisali neki amandman ili da ste glasali protiv državnog proračuna. Hvala. Gospodin Anton Mance, ili ne znam od kad je donesen zakon, pa ne znam koliko se neki sjećaju kako je bilo obrazovanje odraslih kod nas prije 15, 20 godina? Pa mi smo vam ljudima davali uvjerenja o osposobljavanju za zanimanje npr. strojovođe, prometnika. Danas postavljamo pitanje kakva nam je željeznica? To je bilo do nedugo. Uvjerenja u pojedinim školama za zanimanje koje smo kasnije, i sam sam radio na tome, preveli na tehničare da ti ljudi mogu danas nastaviti studirati recimo strojarstvo ili nešto, a prije je bilo tako. I sada očekivati da će se to u tako kratko vrijeme promijeniti. Ja ne mogu ulaziti u to, kao što je rekla kolegica Holy, tko će tamo raditi. Ja imam najbolju namjeru i vjeru da će voditi tu agenciju ljudi iz, možda nema tu jedino ovoga obrtništva, ali da će voditi kompetentni ljudi izvana koji će davati primjedbe i sugestije, a da će na čelu te agencije i u strukturi te agencije biti ljudi koji su stručni, kvalitetni, sposobni, koji imaju i iskustvo i teoretska znanja i te sve kompetencije da će postaviti agenciju onako kako treba. A promjene o kojima vi govorite, što se tiče samog proračuna, pa povećanje tih sredstava išlo koliko mi možemo, kažem u ovoj krizi, sam sam rekao treba još više uložiti u obrazovanje. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Nevio Šetić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Dopustite nekoliko misli oko ovoga konačnog prijedloga Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Čini mi se da je prvo čitanje i rasprave koje su se vodile doista poboljšale ovaj zakon, učinile ga operativnim i mogućim i zato čini mi se da ovi koji se protive da imaju vrlo mršave argumente za to. Jer o čemu je u biti riječ? Riječ je vrlo jednostavna. Ovdje je riječ o integraciji 2 agencija u jednu i to sa uporištima. A najveće uporište za rad ovih agencija i ono što smo usvijestili u hrvatskom društvu, što jest obrazovanje odraslih, što jest strukovno obrazovanje, govori činjenica da imamo Zakon o strukovnom obrazovanju i Zakon o obrazovanju odraslih, odnosno cjeloživotno obrazovanje. To mi se čini porazno, a ova integracija je učinjena na način da je u raspravi u prvom čitanju poboljšano i pitanje upravnog vijeća i udjela zainteresiranih skupina oko ovoga pitanja, ali i amandmanima odbora koji mi se čini sa smo usuglasili sa predlagateljom, jer sam i član odbora, kada smo raspravljali i kada je s nekoliko amandmana poboljšan tekst. su sve razlozi da ću osobno glasovati za ovaj konačni prijedlog zakona. I čini mi se, koliko god osporavamo, da smo otvorili prostor mogućnosti rada ove agencije na dobrobit strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Jer ako pročitamo samo u čl. 4. koji određuje djelatnost agencije, prvi dio. Znači kaže: "Djelatnost agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih." Pa to i jest pravi smisao ovoga zakona kojeg je predlagatelj predložio kako bi mogli bolje, djelotvornije, dugoročnije raditi na ova 2 bitna pitanja. Sve one dvojbe i pitanja da li će ovime strukovno obrazovanje izgubiti, a da li će obrazovanje odraslih također izgubiti i koliko? Mislim da postoji pomalo spekulacije jer mi ovog časa taj problem razumijemo toliko, razvijamo ga, a ovo je problem koji će budućih desetljeća biti aktualan. I reći ću jedan podatak u ovom visokom Domu, da danas, a Hrvatsku čeka 28 mjesto u EU i tada će EU brojati oko pola milijarde ljudi, jedno radno mjesto ili 60% radnih mjesta u EU, za obavljanje tog posla treba imati barem srednju školu. To govori da nećemo moći odustati od ovih pitanja i oni su naša sudbina. Ne samo hrvatskog društva nego Europske unije i razvitka svijeta rada, svijeta znanja, vještina, sposobnosti koje je potrebno imati. Ovdje sam čuo i neke spekulacije oko učenog stranog jezika itd. To mislim da nije vezano samo uz ovu agenciju, to je danas jedno opće opredjeljenje. EU svojim direktivama, svojim građanima i svojim sustavima obrazovanja rekla je i ponudila da učenje stranog jezika je jedna od temeljnih kompetencija za svih tih pola milijarde Europljana, gdje će sutra biti i Hrvati. Prema tome, držim da smo si stvorili organizacijski oblik da razvijamo sve te mogućnosti. A naravno da je to vezano i uz novac, i uz znanje i uz razumijevanje … razvoj našega obrazovnog sustava i rekao bih obrazovne vertikale. Od vrtića do sveučilišta odnosno do cjeloživotnog učenja i ovo se uklapa. Da li će možda za pet ili deset godina biti samostalna Agencija to je stvar jednog općeg razvitka sustava ali mislim ono što je temeljno, što ova Agencija može učiniti, može učiniti na korist strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Želim reći i to da je tekst poboljšan u odnosu na prvo čitanje i da smo radili na oblikovanju i kao Odbor i kao zastupnici i dobivali smo razna pisma koje smo oblikovali. To pohvaljujem, amandmane odbora također,

Kolega Šetić ja ću se osvrnuti samo na onaj dio u kojem ste spomenuli ili spominjali tanke argumente. U Hrvatskoj u osnovi postoje četiri agencije koje se bave obrazovanje. Prva je Agencija za odgoj i obrazovanje nekadašnji zavod za školstvo kao što znate. Druga je Agencija za strukovno obrazovanje, treća je Agencija za obrazovanje odraslih, četvrta je Agencija za mobilnost i program Europske unije, sve četiri se one bave obrazovanje one bave obrazovanje i još imate Agenciju za vanjsko vrednovanje, to nije agencija također jedno stručno tijelo. Ali kada radite usporednu analizu između zakonskih ili odredba koje su se uredbom ustanovile o osnivanju agencija, onda ćete daleko najveći broj suglasnosti i podudarnosti nalaziti između Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i stoga bi bilo najlogičnije da se te dvije agencije međusobno spoje, a ne ove dvije, a zašto su ove dvije to još uvijek ne znamo koje su međutim negativne posljedice o tome mi stalno pričamo, u tome ja vidim problem. **Bebić, Luka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine zastupniče. To iskustvo smo već imali, Agencija za strukovno obrazovanje je izašla na neki način iz te Agencije da ne bi trebalo se vraćati na to, a sam sam rekao da možda za pet, ili ne znam koliko godine možda se i dalje razvije ovaj sustav kada ga mi na tu razinu dovedemo jer strukovno obrazovanje u tom elementu stvaranje života i sebe i stalno povećanje kompetencija i ovo što ja mislim kolega Mance govorio o prekvalifikacijama o dokvalifikacijama jer naša zanimanja ne traju tako dugo jer se život jako brzo mijenja. MI znamo da se potencijal svjetskog znanja u pet godina udvostručava, to znači da mi u Hrvatskoj moramo na to reagirati. Čini mi se da uz svo razumijevanje vašeg prijedloga koje bi to moguće tako biti vjerojatno u perspektivi za pet, deset godina će se to odvojiti prema tome, to su razlozi ipak bih rekao skromni da bi se to učinilo. Hvala. Replika također gospođa Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega Šetić u svojoj ste se diskusiji osvrnuli na ono kada sam govorila u Kluba oko škola stranih jezika, drago mi je da ste se složili sa mnom da se radi o doista temeljnoj kompetenciji. Taj primjer sam spomenula da pokažem ustvari cijeli besmisao našega sustava pa mi onda možete vi možda odgovoriti na pitanje tko radi akreditaciju programa Škola stranih jezika, niti je strukovno obrazovanje niti samo obrazovanje odraslih i u tome jest problem i u tome jest besmisao cijele priče. Hvala. Odgovor, gospodin Šetić. i usklađivanju zakonodavstva koje želimo prihvaćati u odnosu na Europsku uniju, mislim da se rješava i to pitanje, jer danas sve te škole ako uzmete ne bih htio nabrajati zbog propagiranja, one imaju vrlo verificirane programe, a konkretno kako u Republici Hrvatskoj ti certifikati kako se dobivaju, koje su razine, to je jedno, može raditi Agencija za odgoj i obrazovanje. Prema tome, Prema tome, samo da završim na vašu repliku, držim da je to jedno pitanje koje ulazi u opću problematiku obrazovanja, to je jedno ključno pitanje koje nas veže upravo na Europske programe i na Europsku uniju tamo gdje želimo biti. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik njegove suradnike, uvažene kolegice i kolege. Ja ću podržati Konačni prijedlog zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koju je Vlada dostavila Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje a koji je između prvog i drugog čitanja kvalitativno dorađen usvajanjem prijedloga kako matičnog Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu, Odbora za zakonodavstvo primjedbama i zahtjevima klubova zastupnika kao i primjedbama koje su zastupnice i zastupnici iznosili u raspravi u prvom čitanju Zakona. Pred nama je jedan kratki zakon koji kroz pet poglavlja i 21. članak utvrđuje i uređuje objedinjavanje djelatnosti u području strukovnoga obrazovanja i obrazovanja odraslih i kojim se predviđa osnivanje nove Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Jasno postojat će dvije agencije o kojima je danas bilo riječi, prestaju postojati kao samostalne pravne osobe a nova agencija preuzima kao pravni slijednik sve poslove sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze radnike navedenih agencija. Objedinjavanjem dviju Agencija će se djelatnost do sada dijelom dopunjavala i preklapala postiže se veća učinkovitost u radu, omogućuje uspostava jedinstvenog sustava kvalitete obrazovanja pri stjecanju strukovnih kompetencija i osiguravaju pretpostavke za ovo recesijsko vrijeme nikako zanemarivu veću racionalizaciju poslovanja. Ne slažem se sa primjedbama zastupnika koji su iznosili u raspravama da se spaja nespojivo i da je prijedlog trebao ići na objedinjavanje Agencije za odgoj i obrazovanje sa Agencijom za strukovno obrazovanje kako bi Agencija za obrazovanje odraslih dobila značenje i težište na cjeloživotnom učenju odraslih koje poznaje i potiče Europska unija. Ne slažem se iz razloga što stvarnost u Hrvatskoj u ovom trenutku ne odgovara situaciji u zemljama razvijene Europe, jer dok mi u Hrvatskoj provodimo od 2003. godine projekt za Hrvatsku pismenost ili opismenjavanje starijih od 15 godina koji nemaju završenu osnovnu školu, složit ćete se da obrazovanje odraslih još uvijek najvećim dijelom ide u smjeru strukovnog obrazovanja što nikako ne znači da se ne zalažem da u sklopu nove Agencije u onome dijelu obrazovanja odraslih da se ne ide za stvaranjem uvjeta i pretpostavki da se visoko obrazovanim ljudima omogući da u sustavu stječu nova posebna znanja, vještine i kompetencije koje još uvijek danas nisu razvijene u našem društvu. Nekoliko riječi želim posvetiti i poboljšanjima u konačnom prijedlogu zakona. Pozdravljamo veći niz kolega i kolegica je to iznio, utvrđivanje sastava upravnog vijeća u ovome zakonu, kojemu je propisano da ga čine predsjednik i 6 članova. Predsjednika i 5 članova ima Vlada Republike Hrvatske od kojih 4 na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, a 2 na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća od kojeg je jedan predstavnik sindikata, a jedan predstavnik poslodavaca. Sedmog člana imenuje agencija iz reda zaposlenika. Ovime su uvaženi zahtjevi da se u upravno vijeće uključe i gospodarstvenici radi usklađivanja potreba tržišta rada i obrazovanja, te ministarstvo što osobno pozdravljam. Ali jednako tako kao što sam već i ranije rekla, smatram da je ovime dana odgovornost onima koji se u pravilu najčešće žale na upisnu politiku u strukovnom obrazovanju i na nedostatak stručnih radnika potrebnih za gospodarstvo. Pa bih podsjetila ponovno da su i do sada imali značajnu ulogu i odgovornost u kreiranju upisne politike na lokalnoj, odnosno područnoj razini, kroz djelovanja gospodarskih i obrtničkih komora koji su osnivači srednjih strukovnih škola, a to su Svake godine ministarstvu predlažu zanimanje i upisne kvote. Žao mi je što se ponekada pokaže da nije baš jasna razvojna vizija potreba gospodarstva na području županije i tu vidim ulogu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih da koordinira cijelom području Hrvatske. Dakle, potrebno je jednom sačiniti snimak potreba tržišta rada i usklađenost strukovnih zanimanja koje postoje u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj i da vidimo koje su potrebne promjene, jer se slažem da gospodarstvo zahtijeva brže promjene nego li što je to obrazovni sustav može izvesti. Ali ipak da nije sve tako crno, kada smo donosili Zakon o strukovnom obrazovanju isticala sam pozitivne primjere dobre suradnje strukovnih škola u mojoj Brodsko-posavskoj županiji s lokalnim gospodarskim subjektima. Pa sam govorila o stipendijama srednjoškolaca i ugovorima koja poduzeća sklapaju sa učenicima polaznicima određenih strukovnih škola, a u zanimanjima potrebnima za razvoj i unapređenje gospodarstva. Za sve one koji podsjećaju na potrebu suvremene opreme i većeg ulaganja u opremanje strukovnih škola, podsjetila bih također na tada iznijete primjere opremanja strukovnih škola na području Brodsko-posavske županije kroz suradnju osnivača, dakle županije, škole i zajedničkim nastupima pred pristupnim fondovima kojima je omogućena nabava suvremene opreme za edukaciju učenika Industrijsko-obrtničke škole u Novoj Gradiški, Slavonskome Brodu i Srednje škole Matija-Antun Reljković u Slavonskome Brodu. Znam da ćete reći da sljedeća moja primjedba nema direktne veze sa Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ali smatram da je vrijedi istaknuti. Pozdravljam naime doradu koja je učinjena u članku 6. stavku 3. i članku 10. stavku 1. alineji 10., u kojima je predlagatelj pojam dobit u ovom zakonu zamijenio formulacijom višak prihoda nad rashodima za koju predlagatelj tvrdi da je sukladna Zakonu o proračunu onome do ljeta 2008. i ostalim proračunskim propisima. Ne sumnjam u predlagatelja kao niti u svoje pamćenje da je u Zakonu o ustanovama iz 1993. godine temeljnom zakonu, taj nesretni pojam dobiti koji nikako ne odgovara neprofitnim ustanovama i smatram da bi ga trebalo sustavno zamijeniti u svim zakonima, dakle ne samo u temeljnom kojima se uređuje djelatnost ustanova što ova agencija zaključno sigurna sam da se obrazovanje neće utopiti u ovoj novoj agenciji i da neće nestati. I zalažem se da se u obrazovanju odraslih za strukovna zanimanja koriste postojeći prostorni prostorni kapaciteti i ljudski i stručni resursi odgojno-obrazovnih ustanova, dakle škola, jer znamo da se za ovo obrazovanje izdvajaju dosta velika sredstva koja bi jako dobro došla za toliko željeno i naglašavano poboljšanje uvjeta obrazovanja u strukovnim školama. I zaključno vjeri da će nova agencija donijeti kvalitativan pomak u sustavu obrazovanja, podržat ću Konačni prijedlog Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, gospođa Marija Lugarić. Izvolite. Poštovana kolegice negdje prije početka svoje diskusije referirali ste se na ono što sam izrekla da se ne slažete s onima koji predlažu spajanje Agencije za strukovno obrazovanje sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, ja bih sam zapravo željela ispraviti, a radi korektnosti sam digla ovu pločicu replike. Ono što sam izrekla je ako išta treba spajati, treba razmisliti da se spoje Agencija za strukovno obrazovanje i Agencija za obrazovanje odraslih, jer naravno kao što i izrekla sam taj sustav potpore samom obrazovnom sustavu mora biti domišljen i mora biti praćen adekvatnim strategijama i politikama i ciljevima, a ne na način na koji ih mi osnivamo. Dakle, ne predlažemo to spajanje, nego predlažemo da se prvo definira politika, da se dobro razmotre djelatnosti i da se onda donese kompetentna odluka. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo. Gospođa Lugarić većim dijelom je ispravila moj navod, nego što mi je replicirala. Ali ja ću ipak iskoristiti ovaj institut replike i reći da smatram da je ovo kompetentna koju predlagatelj, dakle hrvatska Vlada i resorno Ministarstvo znanosti i obrazovanja čini. I ponovit ću da smatram da će Agencija za strukovno obrazovanje i Agencija za obrazovanje odraslih pridonijeti poboljšanju u sustavu obrazovanja. I donošenjem ovoga zakona, usvajanjem ovoga zakona mi ćemo ga usvojiti na to što je oporba u ovom Visokom domu ostala kod stava iz prvog čitanja zakona da ga nećete podržati. I sigurna sam da će nam i nama koji usvajamo, a i onima koji budu postupali i provodili ovaj zakon biti još veći poticaj da dokažemo da smo u pravu ovakvim spajanjem ovih dviju agencija. Hvala lijepa. hvala. Na redu je gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodo iz ministarstva. Pa na samom početku ću reći da se pridružujem svima onima koji smatraju da na samom početku ću reći da se pridružujem svima onima koji smatraju da prijedlog ovog zakona dugoročno gledano nije dobro rješenje. Dakle, spajanjem dviju agencija u jednu Agencije za strukovno obrazovanje i Agencije za obrazovanje odraslih mi spajamo nešto što na prvi pogled jest srodne djelatnosti i njihovim spajanjem stvaramo preduvjete za racionalizaciju i za uštede. No, je li to doista tako? Osobno se ne slažem ni s jednom pretpostavkom, a obrazložit ću i zbog čega. Dakle, neću ulaziti u detalje, neću se pozivati na članke, neću ulagati amandmane prilikom rasprave u prvom čitanju, mislim da smo si s ove strane dali poprilično truda a vidim da nije polučilo nekakav rezultat. Dakle, govorit ću načelno. Ja držim da je prijedlog o spajanju ovih dviju agencija kako smo to mogli čuti i u izlaganju u ime kluba SDP-a konceptualno pogrešan i načelno neprihvatljiv jer ne rješava suštinski niti problem strukovnog obrazovanja niti suštinski rješava probleme cjeloživotnog učenja kojeg je dio obrazovanje za odrasle. Dakle, i strukovno obrazovanje i cjeloživotno cjeloživotno učenje trebaju se dalje razvijati, trebaju unapređivati svoju kvalitetu jer su bremeniti brojnim problemima i kvalitetom su znatno znatno udaljeni od standarda koji su postavljeni u zapadno-europskim zemljama. Mislim da su i jedno i drugo, dakle i strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje gorući problem u hrvatskom obrazovnom sustavu i da ih treba hitno rješavanja međutim ne na ovakav način. Mislim da je ovo pogrešno. Mislim da će unijeti dodatnu zbrku i poteškoće u dugoročni razvoj i strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih a ne govorim u jednom širem kontekstu razvoja ljudskog kapitala odnosno ljudskog resursa i konkurentnosti pojedinaca. Iz tog razloga duboko vjerujem da ovdje se ne radi ni o kakvoj racionalizaciji, ni o kakvoj uštedi jer postoje kolegice i kolege uštede koje nisu uštede, uštede koje nas dugoročno i u konačnici svih skupa kao društvo skupo koštaju. Je li ovo jedna od takvih, ja duboko vjerujem da jest. Ja naravno nemam namjeru nikoga poučavati ovdje da svaka nacionalna ekonomija i njezin dugoročni razvoj ovise o ljudskom kapitalu i o ljudskim resursima a da ta kvaliteta zapravo ovisi o kvaliteti obrazovnog sustava, o ulaganju u obrazovni sustav i participacijom u obrazovanju. Zaustavljanje razvoja obrazovanja kao i nedovoljna ulaganja u razvijanje ljudskih kapaciteta, kapitala odnosno resursa što mislim da nam se događa kad tad postanu ograničavajući faktor za dugoročni razvoj društva dakle što bi se moglo u konačnici i nama dogoditi. I iz tog razloga je ne mogu i jednostavno ne vidim nikakvih ušteda. Mogu vam dati nekoliko razloga odnosno dokaza da ne radimo dobro i da imamo lošu strategiju, da imamo loš koncept. Prije par godina objavljeno je izvješće Europski indeks ljudskog kapitala u kojem su rangirane zemlje članice Europske unije, Istočne, Srednje Europe i zemlje kandidatkinje i prema indeksu ljudskog kapitala koji određenim kriterijima, neću sad o njima, najbolji rezultat ostvarile su Slovenija i Turska dok najlošiji rezultat imaju Hrvatska i Poljska. Dakle, kao glavni problem u Hrvatskoj navodi se neadekvatno ulaganje u obrazovanje, stjecanje vještina posebice za zaposlenike starije od 45 godina upravo na području cjeloživotnog učenja. Dakle, mi smo s aspekta mi smo s aspekta ljudskog kapitala i obrazovanja kao temeljnog kapitala suvremenog društva ocijenjeni jako loše. Zar nam to ništa ne govori? Zar nam to ništa ne znači? Meni to znači i govori da suštinski radimo krivo. Dakle, ne možemo raditi dobro a biti ocijenjeni jako loše i biti među najlošijima. To nema logike, zare ne? Još jedan primjer, još jedan dokaz. Prema stopi sudjelovanja u obrazovanju i učenju odraslih Hrvatska je na samom dnu europske ljestvice. Mislim da nikada stručnjaci i analitičari se slažu da nikada nismo bili na nižoj razini nego li smo u ovom trenutku. Zar nije logično da postavim pitanje ako je to tako odnosno ako dobro radimo zašto je to onda tako. Svega 2,1% stanovništva u dobi između 25 i 64 godine uključen je u neku vrstu obrazovnog programa ili cjeloživotnog učenja a nižu stopu uključenosti od Hrvatske imaju samo tri članice Ja ne znam što nam bolje od ovih brojki, od ovih postotaka dokazuje da zadnjih dvadesetak godina gotovo da ne funkcioniraju drugi oblici obrazovanja osim formalnog a europski cilj koji je definiran Lisabonskom strategijom jest uključenost u cjeloživotno učenje u svim zemljama članicama Europske unije 12,5% do 2010., dakle ne do 2020. I sad se postavlja pitanje na koji način mi to mislimo postići. Dobila Dobila sam desetke mailova u proteklih nekoliko dana od stručnjaka, kompetentnih ljudi koji se direktno ili indirektno bave ovom problematikom. Pa rado bih vam gospodine državni tajniče pročitala samo par. Dakle, u jednom mailu stoji: "Sve one primjedbe, sugestije koje su date na strani 13 i 14 u potpunosti stoje, ali nažalost s lošim obrazloženjima nisu prihvaćene. Mišljenja sam da će se spajanjem ovih dviju agencija sve one dobre stvari koje su u posljednjih nekoliko godina po pitanju obrazovanja odraslih napravljene a nema ih puno pomalo gasiti. Šteta, u svijetu je to prepoznato ali kod nas nekome kao da obrazovanje odraslih smeta ili kao da želi kaos na tom području da bi mogao štošta raditi.". Dakle, to je mišljenje nije moje osobno ali ga podržavam osobe koja jest u struci i koja je direktno ili indirektno s ovom problematikom povezana. Mogu vam pročitati još jedan: "U svezi spomenutog prijedloga zakona mišljenja sam da će spajanje Agencije za obrazovanje odraslih i Agencije za strukovno obrazovanje naštetiti i usporiti razvoj sustava obrazovanja odraslih. Naime, strukovno obrazovanje samo je jedan segment cjelokupnog obrazovanja odraslih. Ono uključuje i osnovno obrazovanje odraslih i visoko obrazovanje. Primjer su i programi učenja stranih jezika koji predstavljaju nadgradnju svakom općem i strukovnom obrazovanju, to je nešto o čemu je i kolegica Lugarić govorila. Spajanjem ovih agencija postoji opasnost da se strani jezici utope u strukovne programe. zaključujem, nekako se ne mogu oteti dojmu da na marginama vječito ostaje pitanje svih pitanja, a to je obrazovanje. I naše žustre polemike o obrazovanju nažalost motivirane su uglavnom nefunkcioniranjem sustava, a ne našom potrebom i istinskom željom da obrazovanje u ovom društvu bude prioritet prvoga reda. Još uvijek su nažalost javne rasprave potaknute prije svega poteškoćama, lošim potezima, nekvalitetnim ishitrenim zakonima, prosvjedima. Šteta. Šteta zato što gubimo doista dragocjeno vrijeme. Hvala lijepa.

Zakon o kojem raspravljamo u drugom čitanju primjer je kako neke stvari ne bi trebalo raditi 2010. godine kada smo već otvorili i zatvorili, otvorili prije svega, a i zatvorili jedan ogroman broj poglavlja u raspravi o pridruživanju Europskoj uniji u kojem obrazovanje nije preduvjet akomodacije zakonodavstva hrvatskog sa Europskom unijom. No međutim je, ulazak u Europsku uniju, obrazovanje i šanse na jednom sofisticiranijem tržištu jesu one teme o kojima moramo raspravljati. Kad se pogleda, oprostite mi na jednom pogledu, na 29 mjera iz članka 4., oprostite prije svega je neuvjerljivo. Apsolutno je neuvjerljivo da se spoje na ovaj način dva dokumenta koja tu iznose čitav niz mjera, djelatnosti agencije od obavljanja, pripremanja itd. Držim da je to neodrživo zapravo. U tome je jedan problem koji čitav dokument stavlja dokument stavlja u jednu nedostižnost zapravo ljudi koji će u tome raditi i koje ćemo sutra prozivati, a stvaramo im takav uvjet u kojem to nije čak ni održivo. Ono na što bih se u principu osvrnula u ovom kontekstu je pitanje zapravo na koji način mi planiramo cjeloživotno obrazovanje. Ovdje je bilo dosta primjera iz lokalne samouprave, bilo je primjera iz sredina koje baš se ne može reći da su primijenile vrlo visoke tehnološke, razvojne procese u onome što što rade i u obrazovanju za takvu vrstu struka. I nećemo otići dalje, sankcionirat ćemo onaj srednji razvoj ili srednju stopu razvoja koju imamo. Ono što treba sagledati i u onome što je gospodin Kunst govorio se slažem da jedan broj obrta nestaje, ali gospodo draga nije to tamo pitanje kako se školuje nego kako se ova država vodi. Jel se vodi tako da se organiziraju na …/Govornica se ne razumije./… ne znam kojim sve centrima, raznorazni trgovački centri koji prodaju jeftinu robu, zapravo potrošačku robu i sugeriraju da ljudi trebaju tako živjeti. Pogledajte samo te odvoze glomaznog smeća, kako to izgleda, što je sve bačeno. Dakle, ono gdje obrt ima svoje mjesto i ima mjesto u održanju nekakvih postojećih kvalitetnih kapaciteta tu je apsolutno jedna divergencija u onome što država u trgovačkom smislu hoće. Kupuj pod bilo šta bilo kakav proizvod, a ono što obrtništvo može napraviti je zanemareno. Dakle, u tom kontekstu ne treba se zavaravat da ćemo imati arhaične pozive. da ćemo imati arhaične pozive. No vratit ću se na cjeloživotno obrazovanje. Vratila sam se sa parlamentarne posjete Bratislavi gdje su kolege vrlo intenzivno govorili o tome kako su se brzo, ususret krizi koju su svojim koju su svojim mjerama i u obrazovanju anticipirali, morali prilagoditi izazovima koje je kriza donijela u smislu zapošljavanja, u smislu obrazovanja, u smislu fleksibilnosti radnog mjesta. Danas više nije moguće, do do neke granice se ljudi tako razvijaju, ali neće biti moguće zadržati jedan poziv za 50 ili 30 godina ili 27 godina radnog staža, već kako će se ta politika politika razvijati. Do 67 godine čovjek neće moći u određenom broju poziva ostati samo pri tom pozivu, morat će dobiti dodatna znanja, morat će dobiti dodatne kompetencije. kompetencije. A u smislu države, država mora struku vratiti struci da to struka to osmisli, međutim mora imati politiku koja će to prepoznati i koja će na taj način usmjeravati razvoj školstva. Naravno da je to ono najskuplje u šta ulažemo, ulažemo u ljudski potencijal i taj potencijal ne samo da koristimo na svom tržištu nego ga koristimo i kao svojevrsni, neću se služiti previše modernim nazivom brand, ali nešto što je dobro, to je znanje. Znanje je plasirati, umnožiti na svjetskom tržištu znanja i vratiti u vlastite zemlje. To je smisao iz cjeloživotnog osiguranja. Dakle, ovo povezivanje agencija na ovaj način je vrlo, vrlo rigidan pristup razvoju obrazovanja, pristup koji nas neće ubrzati, neće nam dati kvalitetu, otvorit će neka nova poglavlja, nove rasprave, a sa onim što nas čeka u budućnosti, dakle cjeloživotnim obrazovanjem stagnirat ćemo i dalje i čekat ćemo nadam se neka bolja vremena kad će politika imat više sluha za struku, a ne samo za neka parcijalna rješenja. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicima. Kolegice i kolege. Ja se ispričavam ako ću neke stvari ponovit koje su rečene u raspravi, jer nisam bio cijelo vrijeme ovdje, obzirom da se istovremeno održavala sjednica Nacionalnog odbora. Bila je s nama predsjednica Vlade i smatrali smo da trebamo svi biti tamo. Kolegice i kolege, ja bih započeo najprije kao član Odbora za obrazovanje sa tri amandmana koja smo tamo dali i svi su članovi složili da ih treba ugraditi u konačan tekst zakona i zato prije svega podržavam i stojim iza tih amandmana. Drugo, želim istaknuti da je potrebno ovdje raspravljati o racionalizaciji što je vrlo važno. Čuli smo da će se na ovaj način uštedjeti oko 28 milijuna kuna što je veliki novac i sigurno da je to nešto što moramo podržati. Mi smo do sada u ovih zadnjih pet, šest godina, mi koji smo evo sad u drugom, ja sam u drugom mandatu, sjećam se da smo osnovali vjerojatno stotinjak novih agencija. Ovo je jedan od rijetkih prilika kada smo krenuli u obrnutom pravcu, da spojimo dvije agencije u jednu i u biti doprinesemo racionalizaciji štednje. Na žalost, pored toga ja a i moji kolege iz Kluba Hrvatske narodne stranke nismo previše uvjereni da ćemo ovime postići znatan pomak u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih. Zašto kolegice i kolege to kažem? stalno osnivamo nove agencije, mi prenamjenjujemo agencije, mi proširujemo područje njihovog rada. Ali nikada kolegice i kolege prije toga ne radimo sustavnu analizu onoga što smo postigli kroz rad tih agencija, nikada to ne činimo. Mislim da je to važno činiti i da moramo početi s tim. Evo, mene bi jako zanimalo koja su do sada postignuća, a koji problemi jedne, odnosno druge agencije. U Hrvatskoj kolegice i kolege svi znamo da imamo ogroman broj građana koji nisu završili ni osnovnu školu. To je oko 700000 ljudi. Što smo učinili da tim ljudima pomognemo da završe osnovnu školu, da krenu u pravcu određenog dodatnog obrazovanja? Ja ću vam reći da mi u Primorsko-goranskoj županiji imamo velikih poteškoća. Ja ću vam reći da su nam u mnogim strukovnim školama praktikumi relativno skromno opremljeni, da postoji slab interes, da postoji nezadovoljstvo mnogih poslodavaca sa znanjem tih mladih ljudi kad završe strukovne škole. O tome bi trebali porazgovarati. Nadalje, u mojoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji veliki broj ljudi ima radnu dozvolu da dođu u Hrvatsku i da nam u biti krpaju određene rupe. Građevinska struka pa i brodograditelji bi bez mnogih profila koji nam dolaze iz Bosne i Hercegovine bila praktično na koljenima. Zašto o tome ne razgovaramo? Zašto ne pokušamo naći i neke trajne solucije? Zašto ulazimo u Zašto ulazimo u izmjene ne znam restrukturiranja pojedinih agencija a da pri tome ne vidimo koji je njihov dosadašnji učinak? Ja bih samo želio reći da ne znam možda bi trebalo razmišljati ako zaista ne želimo otvorenu raspravu o tome i objektivno analizirati situaciju, onda ja u šali znam ponekad reći u Rijeci da bi možda bilo najbolje otvoriti agenciju za angažiranje inozemne radne snage, doslovce mi smo na mukama u mnogim profilima. Nitko nam ne nudi rješenje. Ja ne mogu ljudima iz tih gospodarskih grana ništa obećati, jer ništa ovdje čuo nisam o tome što stvarno činimo i koji su pomaci postignuti. Konačno bih želio reći i to da je Klub HNS-a predloži dva amandmana. Nisam ranije mogao govoriti ispred kluba, ponavljam jer sam bio na Nacionalnom odboru, pa ću samo ukratko iznijeti o kojim se amandmanima radi. u Klubu HNS-a smatramo da bi u članku 10. stavak prvi trebalo brisati. Naime, on glasi, radi se o upravnom vijeću agencije. Kao tijelo drugog stupnja odlučuje o pravima radnika iz radnog odnosa i u svezi s radom. Naime, tekst smatramo treba brisati zbog toga što je to pitanje uređeno člankom 129. Zakona o radu. Dapače, čak i u ovom zakonu kojeg imamo pred sobom u članku 8. stavka drugog stoji, ovog konačnog prijedloga zakona stoji da uvjete za osnivanje i prestanka radnog odnosa te radno-pravni položaj radnika agencije primjenjuju se odredbe općih propisa o radu na koje sam malo prije upozorio. Zatim, postoji još jedan amandman, amandman u članku 12. iza točke 6. predlažemo da se doda točka sedam koja bi glasila: "odlučuje o pravima i obvezama radnika iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom." Naime, potrebno je dodati ovaj tekst na način koji je predložen amandmanom zbog toga što je to pitanje uređeno člankom 127. Zakona o radu i člankom 12. točka prva Konačnog prijedloga zakona o Agenciji za strukovnog obrazovanje i obrazovanje odraslih. Tu je mali nesklad. Nadamo se da će predlagatelj detaljno pročitati taj tekst u Zakonu o radu i evo prihvatiti naše prijedloge kako sutra ne bi bilo diskrepancije između jednog i drugog zakona. Evo to su neka od naših promišljanja. Nadam se da će predlagatelj prihvatiti neka od njih. **Antunović, Hvala lijepa. Na redu za raspravu dalje je zastupnik Gvozden Flego. **Flego, život je naravno pun iznenađenja, pa i ovaj zakon ja mislim da je jedan od tih iz cijelog niza razloga koji nam onemogućuju da stanemo iza njega. Ja se u svakom slučaju slažem sa onim što je u svojoj raspravi izrekao gospodin Kunst, samo mi se čini da ne postoji sklad između iznesenih premisa i konkluzije jer su premise nešto u čemu se u potpunosti slažemo, ne slažemo se s onim što slijedi naime iz konkluzije i tu je napravljen jedan logički salto mortale koji mi se čini nije potpuno uspješan. On nije potpuno uspješan zato jer se bojim da će gledano normativno, dakle ono što se očekuje ono na papiru, ali što se tokom nekoliko godina, dakle četiri i pol godine nije ostvarilo teško da će se ostvariti sada kompenzirano i komprimiramo u ovu verziju. I konačno kolege Mance na žalost nema ovdje, samo bih ga upozorio da se u pet godina može svašta napraviti ako za to postoji politička volja i kompetentni ljudi kao što je Slovenija u četiri do pet godina rekonstruirala cjelokupni obrazovni sustav i najvjerojatnije postala europski šampion u tome. Dakle, može se ako se hoće i ukoliko se želi. U čemu je problem sa ovim zakonom? On je naizgled jedno tehničko komprimiranje dvaju agencija u jednu. To tehničko komprimiranje po našem sudu ne vodi onim rezultatima koji se očekuju i zapravo ne počiva ni na kakovim čvrstim razlozima osim na administrativnom zahtjevu da se smanji i da se dođe do određenih ušteda. Po mojem sudu eventualno postignute uštede koje će biti minimalne će biti potpuno zanemarive u odnosu na štetu koja će biti učinjena. A tu štetu će manje-više platiti obrazovanje odraslih ili nešto drugo. Koje to drugo? To drugo se zove zapravo nekoordinacija i nesustavnost funkcioniranja postojeće vlasti u čemu na žalost postoji kontinuitet i nakon 2.7. prošle godine. Ništa se bitno promijenilo nije. Imate četiri agencije koje se bave obrazovanjem. Jedna od njih se zove Agencija za mobilnost i programe Europske unije. I ta agencija s pravom govori o LLP, life long learning program, programu cijeloživotnog učenja. Vi i dalje govorite o obrazovanju odraslih, govorite o 50 godina starom programu njemačke socijaldemokracije koja je u mnogim aspektima napuštena, i koja je u mnogim aspektima redefinirana. Na to smo vas upozoravali 2006. godine kada smo došli sa pregovora iz Bruxellesa. Niste poslušali prijedlog. Propala su nam inicijalna sredstva. Turska je poslušala prijedlog, vi ste bili samo mudri, Turska je poslušala prijedlog pa je napravila i zakon i Agenciju o cijeloživotnom učenju, Hrvatska nije. Hrvatska je išla svojim autohtonim putem obrazovanje odraslih. U čemu je bitna razlika? Pa bina je razlika ne samo u učenju engleskog, nego je bitna razlika u sasvim drugačijem okviru od onoga na koje adresira i na koje je upućeno obrazovanje odraslih. se ne razumije./…, riječ je o učenju engleskog, riječ je o glumi, riječ je o proširenju životnih iskustava i zapravo spoznaja i kompetencija koja možda nismo mogli steći u redovitom obrazovanju, a imamo 17 ili 18 ili 70 godina. O svemu tome je riječ. Dakle prvo je riječ o strahovitoj koncepcijskoj razlici. Drugo je zapravo zaprepašćujuće, kolegice i kolege, pogotovo vi iz vladajuće koalicije, s kojom tvrdoglavošću idemo pogrešnim smjerom. Hrvatska hoće u Europu antieuropskim mjerama. Cijelo vrijeme Europa govori o cijeloživotnom učenju. I konačno kada spajate dvije agencije, umjesto da promijenite naziv ovoj drugom, i dakle i promijenite cjelokupni program, vi ostajete na pogrešnom, na što vas upozoravaju rezultati pregovora, na što vas upozorava rasprava prilikom donošenja Zakona o cijeloživotnom učenju, oprostite o obrazovanju odraslih, na što vas upozorava Vladina i državna Agencija za mobilnosti programa Europske unije. Vi idete dalje svojim starim putem. Potom, agencija ni jedna ni druga nije obavila ni polovicu očekivanih poslova. Ni polovicu. Hrvatska očekuje i između ostalog i sad ovim kreditima koji se mukotrpno pripremaju novi razvojni ciklus. Kolegice i kolege, novi razvojni ciklus ne možemo ostvariti sa postojećom kvalifikacionom strukturom. Možemo samo nastaviti stari ciklus funkcioniranja. I sad imamo dvije mogućnosti. Jedna je da reformiramo sustav obrazovanja i onda čekamo 3, 4 ili 5 godina dok iz njega iziđu novi ljudi obrazovani na novi način. Druga je da se ozbiljno uhvatimo onoga što je najefikasnije, što je najjeftinije i zapravo što je najbrže cijeloživotnog učenja, i tokom cijeloživotnog učenja prilagođavamo radnu snagu potrebama radne snage ili razvojnim potencijalima. To nismo obavezni. Nismo organizirali modularno studiranje. Kao što znate po bolonjskom procesu studiranje je posao punog radnog vremena i nema više izvanrednih studenata. Izvanredni studenti mogu postojati u oblicima cijeloživotnog učenja. Da bi to bilo moguće ono mora postati modularno. To je nešto što nismo ni dotakli, a kamoli riješili. Potom, postoje strahovite potrebe koje izražavaju mnoga stručna udruženja za doškolovanjem, za continuitet education. Ni Agencija za odgoj i obrazovanje, ni Agencija za strukovno obrazovanje, ni Agencija za obrazovanje odraslih ne udovoljava tim zahtjevima, i ostajemo jednako neobrazovani kao što smo bili jučer, premda postoje ljudi koji bi se željeli obrazovati, a mi im to ne omogućavamo, i ne radimo svoj posao. Dakle, mi smo i koncepcijski i operativno zakazali. I osnovna poteškoća u ovom relativno mehaničkom spajanju biti će zapravo cijeloživotno učenje s kojim nismo ni počeli i biti će jednim dijelom obrazovanje odraslih. A to nam je najživlji i najdinamičniji, potencijalno najdinamičniji sustav obrazovanja. ne možemo prihvatiti ovu koncepciju, ne možemo prihvatiti ovakav način funkcioniranja, kontinuitetu mi trebamo diskontinuitet u politici koja traje od 2004. godine. Mi trebamo bitne promjene, ali ne na papiru nego u stvarnosti. Ne za 7 godina, neko prekosutra. I ako to ne shvatimo, i ako ne shvatimo strategijski značaj obrazovanja za ljude koji će se obrazovati, ali onda posljedično i za sve nas ostale, za cjelokupnu zajednicu, za naciju, za čovječanstvo, kako god hoćete, ne samo da ćemo ostati gdje jesmo, nego ćemo padati u odnosu na ostale. I kada pogledate one rijetke podatke u kojima se Hrvatska statistički nalazi u svjetskim i europskim statistikama, onda ćete zapravo vidjeti koliko zaostajemo, koliko zaostajemo u cijelom nizu disciplina, u cijelom nizu statističkih elemenata, u obrazovanju, u obrazovanosti, ulaganju u obrazovanje itd. A ako koncepcijski griješimo, ako ne slušamo argumente onda će se desiti ono što se dešava, tj. da ćemo mi pričati, vi ćete raditi po svojem i da ćete onda nakon 4, 5 godina reći ah, ah, ah, bili ste u pravu. Stoga ja ovaj zakon podržati ne mogu. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Na redu za raspravu je zastupnik Josip Leko. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice Sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici predlagatelja. Pa nakon ovako dobre rasprave kolege Flege o suštini problema, o suštini problema, koja je trebala urediti ovaj zakon. Ja ću samo reći da podržavam stajalište kolege Flege, a o samom tekstu zakona ću reći nekoliko rečenica koje upućuju da je predlagatelj vrlo površno pristupio izradi konačnog prijedloga zakona. Naime, treba reći da Hrvatska nema uopće Zakon o agencijama. Pa se, kad ne znaju što učiniti iz Vlade, odluče osnovati agenciju. Da je tome tako ovaj zakon ne uređuje ni temeljnu stvar je li agencija profitna ili neprofitna pravna osoba? Ja mislim da bi to zaista trebalo stajati u čl. 3. da je agencija neprofitna pravna osoba. Ako tome dodamo da Zakon o ustanovama, u čl. 1. Zakona o ustanovama kaže da se djelatnost i tu u čl. 1. definira što je to djelatnost, to je odgoj i obrazovanje, znanost i kultura, informiranje, šport, tjelesna kultura. Dakle, utvrđuje se što su djelatnosti, a predlagatelj zakona u čl. 4. djelatnost agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe i praćenja. To su poslovi, a djelatnost ostaje da je to djelatnost obrazovanja. I to obrazovanja odraslih ili kao što moj uvaženi kolega Flego kaže, ono što bi trebalo biti organiziranje cjeloživotnog učenja. To je djelatnost koja se mora definirati i za koju će biti odgovorno ministarstvo i Vlada iz razloga što to kaže Zakon o ustanovama i što je to logika državne uprave. A da to nije tome tako, u čl. 5. konačnog prijedloga zakona agencija o svom radu podnosi izvješće ministarstvu. Kao da je ministarstvo kolektivno tijelo. Ministarstvo je oličeno u ministru, inokosnoj osobi, koja sudjeluje u radu Vlade, odgovara Vladi za rad ministarstva i odgovora Saboru za rad ministarstva. Takva formulacija zaista govori da se u Hrvatskoj ono što je logično, da se današnja društva organiziraju po principima javnog interesa, a posebno u području djelatnosti obrazovanja i znanja. Ne možemo reći da je zakon ovako kako je napisan odredio taj javni društveni interes kako će se ostvariti. Neću više ići, uglavnom zakon se bavi statutarnom materijom. Ono što se statutom uređuje, bavi se zakon. A da se utvrde javni i društveni interes i da to ozakoni predstavničko tijelo trebalo se potruditi, a o tome je govorio kolega Flego, pa neću. Još ću nešto samo na kraju reći. Da ovim zakonom kršimo temeljne standarde izgradnje pravnog sustava, a to je čak i ovaj Parlament donio da se jednim zakonom ne mogu mijenjati drugi zakoni. Ne mogu se mijenjati drugi zakoni, ne samo što je to pravni standard nego je izričito zaključkom ovog Sabora određeno da se to ne može učiniti pa je trebalo učiniti neki mali napor pa uz ovaj zakon donijeti i još 3 papirića i reći da se nešto briše u drugim zakonima. Tako bismo imali pravnu sigurnost, pa kad građani uđu u sigurnost, pa kad građani uđu u zakon jedan ne bi ih čekala zamka iz nekog drugog zakona. U čl. 20., ja se ispričavam na terminu, izričaju, ali ovo je pravni kupus,

ukida Uredba o osnivanju Agencije za strukovno obrazovanje, što bi bilo potpuno logično, ali ovim zakonom se mijenjaju i Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o strukovnom obrazovanju itd. ne treba biti ni mudar ni pravnik da materija Zakona o strukovnom obrazovanju ama baš nema ništa zajedničko sa agencijom koja je defaktično statut agencije. Zakon je statut agencije. I što sad učiniti? Pošto zakon ne pogađa ciljeve koje želimo postići sa osnivanjem agencije, a ciljevi su bolje obrazovanje odraslih, odnosno cjeloživotno obrazovanje. Dakle, sadržaj nije pogođen, forma je promašena, al nego ga odbit. Tako ja isto neću glasati za ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegi Leki. Na redu je zastupnik Šima Đurđević. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. U RH djeluju 2 samostalne agencije kojima je osnivač RH čija je djelatnost usmjerena praćenje, unapređivanje, razvoj, vrednovanje obrazovanja u području srednjoškolskog strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Ovim zakonskim prijedlogom osniva se nova agencija s ciljem objedinjavanja djelatnosti u području strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih te se uređuje njezin status, djelatnost i okvir za ustrojstvo. Nova agencija nosit će naziv Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te će se obavljati djelatnosti s naglaskom na cjeloživotno učenje kojem je cilj unapređenje znanja, vještina, kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe. Ovim zakonskim prijedlogom Agencija za obrazovanje odraslih i Agencija za strukovno obrazovanje objedinjuju se u novu agenciju,

sve poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze i radnike navedenih agencija. Donošenjem ovog zakona Agencija za obrazovanje odraslih i Agencija za strukovno obrazovanje pripojit će se u novo osnovanoj Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i prestajati postojati kao samostalne pravne osobe. Za provedbu ovog Zakona nisu potrebita dodatna sredstva u državnom proračunu čak u 2010. godini osnivanjem Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih bi se postigle određene uštede oko 430 tisuća kuna. Zbog svega navedenog podržavam Prijedlog zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zbog usvojenih prijedloga i primjedbi od prvog do drugog čitanja kao i amandmane matičnog Odbora, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Hvala. Hvala lijepa. I zadnji prijavljen za raspravu kolega zastupnik Zdenko Franić. Štovana gospođo potpredsjednice, štovani gospodine državni tajniče sa suradnicima, štovane kolegice i kolege. Pred nama je još jedan od Zakona koji iz Vlade dolaze pred Hrvatski sabor na način da nema simulacije učinaka i posljedica tog Zakona. dakle o Zakonu kojim se mehanički spajaju dvije Agencije u jednu, a kao jedan od glavnih razloga tog spajanja navode se uštede. Međutim, u Zakonu se također kaže da donošenje ovog Zakona nova bi Agencija imala jasno utvrđenu ulogu te će obavljati djelatnosti s naglaskom na cjeloživotno učenje kojem je cilj unapređenje znanja, vještina, kompetencija za osnovne društvene i profesionalne potrebe. Dakle, kao razlog donošenja ovog Zakona se spominje i cjeloživotno učenje, međutim, ono što je interesantno jest da se u cijelom zakonu, niti u jednom članku cjeloživotno učenje ne spominje nego se spominje samo u onom u onom uvodnom dijelu dakle, preambulama. Također ono što je katastrofalno jest činjenica da na web stranicama Delegacije Europske vezanog uz program cjeloživotnog učenja stoji citiram: „Hrvatska ne sudjeluje punopravno u programu cjeloživotnog učenja, međutim, neke aktivnosti iz programa otvorene su za Hrvatske institucije i pojedince kroz pojedine pilot projekte, za provedbu tih pilot projekata i za vođenje projekta cjeloživotnog učenja tj. ILLP-a ILLP-a Integrated life long learning programa je u Hrvatskoj zadužena Agencija za mobilnost i programe EU. Pa se postavlja pitanje zapravo, koji je međuodnos između svih ovih Agencija, ove nove Agencije, za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koji je međuodnos sa Agencijom za mobilnost i programe EU, koji su pojedini aspekti cjeloživotnog učenja kojim se bavi ova Agencija za mobilnost odnosno ova novonastala Agencija. Cjeloživotno učenje je izuzetno važno, za razvoj gospodarstva, tako je primjerice u segmentu infrastrukture kvalitete, u segmentu akreditacije, normizacije i mjeriteljstva čija je učinkovita struktura propisana člankom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da bez učinkovite infrastrukture kvalitete nema nama pristupa u punopravno članstvo Europskoj uniji i dakle, te agencije koje se bave sa međunarodnim standardima i normama koje valja u Republici hrvatskoj poštivati i usvojiti i same su akreditirane kod Europskih agencija. Postavlja se pitanje kod koga će biti akreditirana ova Agencija.

i vještinama moraju cjeloživotno obrazovati, to je na primjer norma evo nasumično o Akreditaciji medicinskih i biomedicinskih laboratorija, norma o akreditaciji umjernih i ispitnih laboratorija, međutim, usprkos tome što je izuzetno važan zahtjev za uključivanje naših znanstvenika, stručnjaka, eksperata tehničara u gospodarske aktivnosti, u ovom Zakonu se o gospodarstvu govori samo u članku 9. u kojem se spominje način izbora upravnog vijeća. Dakle, usprkos prevažnog segmenta vezanog za sveobuhvatni napredak gospodarstva, veze sa cjeloživotnim učenjem, strukovnim obrazovanjem u cijelom ovom Zakonu se o gospodarstvu dakle govori u samo jednom jedinom članku osim što se još spominje i gospodarsko socijalno vijeće tamo na na koncu Zakona u obrazloženju. Štovani gospodine državni tajniče, Agencije su postale na neki način crvena krpa Hrvatskoj javnosti, čak bih se usudio reći i predmet ismijavanja pa je tako prije nekoliko nekoliko mjeseci onaj članak u Jutarnjem listu koji se dotaknuo većeg broja agencija u Republici Hrvatskoj zapravo relativizirao potrebu uopće postojanja tolikog broja agencija bez jasnog podastiranja što te agencije doprinose svekolikom napretku Republike Hrvatske, rastu bruto-društvenog proizvoda, kako ispunjavaju očekivanja koja su pred njih stavljena pretežno u ovim zakonskim segmentima. Primjerice u ovom članku 4. stavak 2. To vjerojatno da se ispuni trebao bi jedan srednji fakultet, a kamoli možda i sveučilište pred ove djelatnosti što su nabrojane u ovom u ovom stavku. Dakle, činjenica jest da kažem dolazimo do jednog do jednog zakona koji nema jasnog sagledanih posljedica i nekakvog modela koje će posljedice ovog zakona, osim mehaničke uštede biti na svekoliki napredak Republike Hrvatske, na interakciju s gospodarstvom, na rast bruto društvenog proizvoda. Dakle, jedno mehaničko spajanje dvaju agencija koje se moglo provesti i sa puno manje napora puno manje napora i bez da se ovaj Sabor zapravo s time uopće bavi. Hvala lijepa. Hvala. I državni tajnik zaključno, gospodin Želimir Janjić. Izvolite. **Janjić, Želimir (HSLS)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Hvala lijepa i vama poštovane zastupnice i zastupnici koji ste sudjelovali u raspravi. Hvala vam svima koji ste sudjelovali u podnošenju amandmana koji su došli predlagatelju. Ja ću se na koncu svojega završnoga obraćanja o podnesenim amandmani ujedno i očitovati. Dopustite samo da se dotaknem nekoliko detalja koji su ovdje spomenuti. Naravno tema je vrlo široka i o tome se doista dade puno razgovarati i naravno sa različitih aspekata ocjenjivati sve ono što je do sada napravljeno i sve ono što bi trebalo biti napravljeno u sferi ovoga dijela obrazovanja. Izdvojit ću prvo ovaj dio koji se odnosi na dio naših građana koji nemaju završenu osnovnu školu koji nemaju završenih 8 razreda. Naravno taj je broj poprilično velik. Ovdje je spomenuto da je to 20%, istina bog nešto malo manje, 2,8% je onih koji su prekoračili prag škole nikada, starijih od 15 godina pa do 90 i nešto i imamo 15,76% onih koji nisu završili sve razrede osnovne škole, dakle to je negdje 18 nešto posto građana koji nisu završili školu. Ovo su podaci koji bi sada bili nakon 2004. godine nešto i malo manji. Dijelom zbog toga što sada imamo vrlo visok postotak završavanja osnovne škole svih onih koji upišu što je razumljivo. A drugim dijelom i zbog toga što je 2003. godine Republika Hrvatska prihvatila jedan projekt koji se zove "Za hrvatsku pismenost i put do poželjne budućnosti", desetljeće pismenosti koje traje do 2013. godine. U okviru toga projekta koji provode osnovne škole, pučka otvorena učilišta, a negdje i neke srednje škole koji žele svi su pozvani i omogućavaju svim građanima Republike Hrvatske starijim od 15 godina, da završe osnovnu školu koji iz nekih razloga svojevremeno nisu završili. Dakle, nema nikakvih uvjeta, nije nekome onemogućeno, a nekome omogućeno. Mogu svi koji žele u cijelosti o trošku države, odnosno državnoga proračuna. Realizirajući taj projekt, dakle mi u ovom trenutku imamo nešto više od 6,5 tisuća građana koji su završili osnovno obrazovanje onoliko razreda koliko im je manjkalo. Naravno mi to potičemo. Svima je otvorena ta mogućnost. Svaka škola, svako pučko otvoreno učilište koje želi provoditi taj program može ga provoditi i sve troškove po obrazovnim razdobljima plaćamo iz državnoga proračuna. To je naš doprinos, opredjeljenje od 2003. godine i evo s time se iz godine u godinu nastavlja. Mi naravno vrlo često po županijama pozivamo sve građane koji nisu završili da završe svoje obrazovanje. I još nešto uz to. Nudi se nakon završenih 8 razreda obrazovanje za jedno jednostavno zanimanje koje također plaća država. I takve osobe, nema veze što imaju 45 godina ili više mogu tražiti u svojim sredinama svoje svoje mjesto na tržištu rada, jer dolaze do nekakve kvalifikacije, osposobljavanja za neko zanimanje. Dakle, time se zapravo ova brojka smanjuje. Ne onoliko koliko smo željeli, ali najbolje provajderi znaju vjerojatno kako im je teško nagovoriti osobu u kasnijim godinama da dođe ponovno u školske klupe i da to završi. Svaka im čast što u tome uspijevaju u onoj mjeri u koliko to provode. Dalje, kada je riječ o svim provajderima koji provode programe obrazovanja odraslih. Ja ću vas podsjetiti na ove zadnje dvije godine 2008. i 2009. godinu. 2008. godine 90 različitih ustanova je od naše agencije zatražilo odobravanje 774 nova programa, a 2009. godine 182 ustanove dakle dvostruko više zatražilo je tisuću 731 programa. Pa nemojte baš tako ići sa ocjenom da govorimo o nekakvom stagniranju kada podaci govore sasvim drugačije. Dopustite da kratko kažem i kada govorimo o usklađivanju sa tržištem rada. Ja tu naravno moram govoriti prije svega o redovitome sustavu obrazovanja, ali se može odnositi i na ove programe. Tu su gospodarstva u našim županijama prava potezu. Kada upisujemo u 1. razred srednje škole gdje će djeca steći svoje prvo zanimanje, onda škola na tom području predlaže svoj plan upisa, a županija sukladno potrebama gospodarstva na tom području, daje suglasnost na takav plan upisa. Ministarstvo nema razloga nema razloga ne prihvatiti ono što županija kaže, jer županija valjda najbolje znade što kod njih treba na njihovom području. Prema tome, ako ta primjedba negdje treba ići, onda sigurno ne treba ići ovom ministarstvu koje korektno prihvaća ono što se iz te mikroregije traži i kaže. Spomenute su i radne dozvole za koje Vlada Republike Hrvatske svake godine da odobrenje određene kvote u građevinarstvu, turizmu itd. To doista jeste naša realnost i naravno da se treba boriti da imamo vlastitih kadrova tako puno da ne moramo izdavati radne dozvole za određena zanimanja. Zašto ne bismo obrazovali u graditeljstvu naše kadrove pa ih nećemo tražiti izvana. Vidite, tu ima određenih ispravaka. Ja ću vas podsjetiti samo na prošlu godinu kada je Ministarstvo turizma skupa s nama krenulo u jednu akciju osiguravajući i kredite za djecu koja će upisati ugostiteljska zanimanja ali i opremajući praktikume naših škola da bi to obrazovanje bilo što kvalitetnije i prvi puta unatrag zadnjih šest godina se dogodio taj pomak odnosno upisano je više učenika nego prethodnih godina. Ali ja moram ovdje istaknuti da i u gospodarstvu postoje takvi trendovi gdje pojedine tvrtke i same daju kredite ne samo studentima nego i našim učenicima u srednjim školama da upišu upravo ta deficitarna zanimanja kako je poštovani zastupnik Kunst ovdje bio spomenuo. Dakle, ima nade da će biti još više podrške iz gospodarstva što je logično i što je za očekivati, ne bi bilo dobro kad bi samo država, samo državni proračun dijelio stipendije, da li državne stipendije ili na nekakav drugi način radi toga što obrazujemo djecu koja će raditi na nekim mjestima a onda bi bilo korektno da i samo gospodarstvo, da i sami gospodarski subjekti da se u taj proces uključe onoliko koliko mogu. Spomenuto je da izumiru određena zanimanja. Da, rađaju se nova. Možda će za desetak godina biti hit nekakva zanimanja koja danas uopće ne postoje, takve su projekcije. Mi to možemo samo konstatirati ali to je zapravo proces kojem smo svi svjedoci, što dalje sve češće. Iznesene su doista i različite ocjene kada je riječ o djelovanju naših do sada dviju agencija iz redova istoga kluba gdje su jedni znali reći dobar Zakon o strukovnom obrazovanju, ima nekakvih pomaka a u drugome slučaju iz tog istog kluba moglo se čuti da kaže kako to sve skupa ne valja ništa i kako je to totali debakl. Mi govorimo ovdje o spajanju agencija i poštovani zastupnik Šetić je otvorio nekakvu mogućnost, ubuduće ja se apsolutno slažem sa takvom konstatacijom. Mi imamo nekoliko agencija, i Agenciju za odgoj i obrazovanje i ove dvije koje sada spajamo i Agencija za mobilnost i EU programe. Tko zna, možda neka postava u ministarstvu u buduće odluči osnovati institut za obrazovanje gdje će se naći sve. Teško je to predvidjeti, pa onda možda neki koji najavljuju da je to možda neka naša daljnja budućnost možda i pogode. A kada govorimo o ulaganjima onda smo imali prilike čuti da nisu dovoljna ulaganja. Naravno, slažemo se mi s time ulaganja nisu nikada dovoljna ali sada makar moramo imati na umu da ono nominalno što se nalazi u državnom proračunu nije jedino ulaganje nego da tih ulaganja ima još. Kad bismo mi u Republici Hrvatskoj uz ono što se nalazi u državnom proračunu, uz ono što se nalazi u decentraliziranim sredstvima kod osnivača dodali sve ono što se ulaže, što se plaća da tako kažem privatno od strane fizičkih osoba, što se plaća od strane lokalnih zajednica a u obliku pomoći ustanovama kredita polaznicima itd. onda bi taj iznos bio znatno veći. Ali dodajemo tomu još nešto što je sada aktualno. Dakle, sada govorimo o predpristupnim fondovima, govorimo u ovome slučaju o IPA projektu, a u buduće kada budemo članica Europske unije onda ćemo govoriti o strukturnim fondovima. Dopustite da vas samo podsjetim. Recimo, u 2009. godini potpisana su tri ugovora i to slijedeća. Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje. Ugovor je potpisan 11. studenoga 2009. godine na iznos od 994 tisuće Drugi projekt je daljnji razvoj hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Vi koji malo bolje pratite znate o čemu se radi i koliko nam je to bitno. Taj ugovor je potpisan 30. studenoga 2009. godine na iznos od milijun Treći ugovor je jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda odnosno kvalifikacija i kurikuluma, ugovor je potpisan 12. studenog 2009. godine na iznos od milijun Za projekt Razvoj osiguranja kvalitete ugovor je potpisan 8. siječnja 2010. godine na iznos od milijun Dakle, ugovoreno je ukupno do danas 5 milijuna 882 tisuće i 695 eura sve prema planu i rokovima. sve prema planu i rokovima. Isplaćeno je za sada 738 tisuća 894 eura prema onome kako je planirano. Ukupna sredstva su zapravo 10 milijuna su preostala dva nepotpisana ugovora a to su implementacija novih kurikuluma za milijun i 100 tisuća eura i regionalna mreža obrazovnih ustanova za milijun i 500 tisuća eura. Planira se potpisivanje u mjesecu svibnju. Što se tiče dodjele bespovratnih sredstava obrazovnim ustanovama u tijeku je evaluacija odnosno natječaj za tri dodjele. Prvo, uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje. Objava natječaja je bila 10. kolovoza prošle godine, rok za prijave 4. prosinca a iznos je bio milijun i 320 tisuća eura. Implementacija novih kurikuluma, natječaj je objavljen također 10. kolovoza, rok prijave je bio 18. prosinca prošle godine a iznos sredstava 4 milijuna i 300 tisuća eura. I regionalna mreža obrazovnih ustanova, objava natječaja 1. rujna rujna prošle godine a rok za prijave 28. siječnja ove godine, iznos 3 milijuna i 500 tisuća eura. Dakle, ukupno 9 milijuna i 120 tisuća tisuća eura bespovratnih sredstava. Ako sve zbrojimo, dakle ukupna sredstva ugovori o uslugama i dodjele bespovratnih sredstava to je 19 milijuna 902 tisuće 695 eura a iz nove IPA alokacije 2010. i 2011. godine za sektor obrazovanja planirana su sredstva u iznosu od 19 milijuna eura. Evo, da možda samo dočaram na sve ovo što u ovome trenutku imamo, dakle računa se i na ova sredstva naravno prema onome kako smo to planirali i sigurni smo da ćemo to i realizirati. Dopustite da možda nešto terminološki raščistimo. Ovdje smo imali prilike čuti da je Republika Slovenija, naša susjedna zemlja, daleko otišla u ovim programima, da su puno napravili što je činjenica. Ali činjenica je jednako tako da njih ne smeta što i oni, kao i mi, imaju zakon čiji je naziv Zakon o obrazovanju odraslih. Dakle, isti je takav naziv u Republici Sloveniji. I na koncu dopustite da se referiram na amandmane koji su podneseni. Prvi su amandmani Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Poštovani zastupniče, potpredsjedniče odbora gospodine Dorić, prvi amandman predlagatelj prihvaća. Drugi amandman, ja se nadam da ste se konzultirali sa članovima koji su ovdje nazočni a o to je većina, mi bismo prihvatili u izmijenjenom obliku tako da u ovom čitavom tekstu koji se ponudili gdje kažete u članku 4. stavku 2. "dopunjuje se drugi podstavak tako da glasi". Mi predlažemo da bude "mijenja se i glasi". Jer znate, ako bi bilo dopunjuje se i glasi onda bi ta formulacija bila vrlo nezgrapna pa bi stajalo u tom 2. članku "usklađuje prijedloge stručnih tijela, usklađuje prijedloge odgovarajućih stručnih tijela i radnih tijela u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih". Ja sam siguran da je vaša intencija bila da bude ova formulacija kako ovdje piše pa onda znači predlažem, pročitat ću kako bi onda točno trebalo glasiti. Umjesto sadašnje druge alineje prihvaćamo da stoji: "usklađuje prijedloge odgovarajućih stručnih i radnih tijela u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih". Treći amandman odbora također prihvaćamo onako kako je predložen. I dopustite kratko samo da se referiram na još dva amandmana koji su predložili iz Kluba zastupnika HNS-a. Amandman prvi ne možemo prihvatiti. Naime, u članku 10. stavku 1. u alineji 11. osigurano je dvostupanjsko rješavanje o pravima radnika, dakle u drugom stupnju pred upravnim vijećem. I nakon toga naravno da radnik ima pravo prema Zakonu o radu obratiti se sudu i u roku od 15 dana zahtijevati zaštitu prava pred sudom. Dakle, iz tih razloga smatramo da ne trebamo ovako formulirati pa taj amandman ne bismo prihvatili. A drugi amandman Kluba zastupnika HNS-a prihvaćamo. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora hvala vam najljepša. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se stvoru uvjeti.